poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegica je

već i stvarate sustav u kojem su sve institucije pod vašom kontrolom. Dakle, pokušaj stvaranja države u kojoj se sloboda govora guši, a pravo građana na informaciju postaje iluzija.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege,

Došli smo do kraja sa iznošenjem stajališta pa ćemo sada krenuti s prvom točkom, to je: - Prijedlog Odluke o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom RH Predlagatelj je Vlada na temelju Članka 125. Ustava i Članka 23. Zakona o državnim odvjetništvima. Odbor za pravosuđe dostavio je Vladi RH prethodno mišljenje, pa bih molio sada, a ne bih ipak ne bi ministra još uvijek jer imamo zahtjeve za stankom. Prvi na redu kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ministar će malo pričekati. Turudić za glavnog državnog odvjetnika, prije 2 ili 3 mjeseca ovakav bi razvoj situacije mnogi smatrali vicem. Nažalost to je u Hrvatskoj posala realnost. Čovjek koji je poznat po svojim druženjima sa Mamićem vjerojatno trenutno najpoznatijim hrvatskim bjeguncem od pravosuđa. Čovjek koji se doduše ne punim imenom i prezimenom, ali teško je zamisliti da bi turud mogao biti itko drugi doli on, nalazi u uskočkom spisu. U spisu kojeg je pripremila jedna institucija kojom bi on trebao šefovati. Čovjek koji je lagao pred radnim tijelima Hrvatskog sabora. Lagao u pred… o predmetu za koji je direktno zainteresiran zbog svojih obiteljskih veza. Čovjek koji je sam za sebe rekao da je određen HDZ-om. Čovjek kojem je kojem je Ivo Sanader tepao da je naš dečko i dan danas je vaš dečko. Čovjek koji je poznat po slapp tužbama, tužbama kojim se proganjaju novinari gdje utržuju i solidnu količinu novca. na tijelo državnog, na čelo državnog odvjetništva. I to je HDZ-ova politika. To je HDZ-ova politika borbe protiv korupcije, borbe protiv kriminala u Hrvatskoj. Čovjek koji je povezan sa kriminalom koji se spominje u uskočkim spisima danas bi trebao biti jamac da će se Hrvatska nastaviti boriti protiv korupcije gdje smo se našli u poziciji da smo po listama gori od Ruande. I čovjek koji jedva čeka početi primjenjivati lex AP bez obzira na ovu patku sa javnim interesom koji ste vi ministre stavili u zakon. Stanka je odobrena. Kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta. Poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a kažu da je jedini način iz stjecanja iskustva taj da činite pogreške, pa postali ste veoma iskusni, a vidim da načinom odabira glavnog državnog odvjetnika postajete još iskusniji. Ja nisam pravnik, neću komentirati stručnost, ali za tu funkciju važna je percepcija u javnosti, važno je povjerenje građana, a percepcija je sve samo ne dobro. Za kandidata u medijima piše mnogo, ali malo toga piše dobrog. I povjerenje građana u pravosuđe i pravnu državu je inače veoma nisko, a ovakvim načinom biranja to se povjerenje spušta još niže. Mislim da je svima postalo jasno kako bi glavnog državnog odvjetnika trebala birati 2/3 većina zastupnika umjesto postojećeg načina da ga praktički bira predsjednik Vlade. No, ono što nas zabrinjava jednako ili čak i više od odabira glavnog državnog odvjetnika su ozbiljno uzdrmani temelji trodiobe vlasti u ovoj državi. Sabor kao zakonodavna vlast umjesto da kontrolira rad Vlade odavno je postao podređen toj istoj Vladi. Sudbena vlast nam je u štrajku, a izvršnoj vlasti autokracija je postala način upravljanja državom. I još jedna potvrda toga je i skori prosvjed na Markovom trgu kolegica i kolega novinara. I ne znam koliko ste vi vladajući toga svjesni jer na vama je odgovornost, ako ste svjesni tada lijepa naša Hrvatska ima mnogo veći problem od samog odabira glavnog državnog odvjetnika. U ime Kluba Fokusa i Reformista tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno dogovorili vezano uz raspravu koja je pred nama. Iskreno smatrali smo da je gospodin Turudić medijski mamac pušten u eter kako bi se javnost zgražavala i čudila, a onda bi neki drugi kandidat prošao mirno kao i ova rasprava. Zaista nismo mislili da će se premijer u situaciji kada znamo da sam predlaže državnog odvjetnika ovaj igrokaz sa svitom HDZ-ovih ministara u pratnji treba ignorirati, kada znamo da se državni odvjetnik bira običnom većinom u saboru, a ne 2/3 većinom kao što smo bezbroj puta polag… predlagali pa dakle taj izbor uopće nije upitan, kada državu izjeda korupcija i to ona najgora sistemska korupcija vezana uz državu i javne tvrtke i kada na dnevnoj bazi izlaze afere ministara, državnih tajnika, savjetnika predsjednika uprava državnih tvrtki itd. Dakle, u tom trenutku da će se premijer zaista odlučiti predložiti osobu koja, što se javnosti tiče, duboko politički kompromitirana i koja se službeno vodi kao HDZ-ov stranački kadar, pokazuje da se ovdje zapravo radi o samovolji koja predstavlja i svojevrsno nasilje nad institucijama. Dakle HDZ ovime jasno poručuje, dosta je bilo uhićivanja i proganjanja naših ministara i svih ostalih HDZ-ovih kadrova. HDZ ovim jasno poručuje, mi idemo u izbore, trebamo mir od afera. I HDZ ovime jasno poručuje, mi se zaista ne želimo boriti protiv korupcije, ne želimo ju spriječiti, mi ju samo silno želimo zataškati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od sat vremena kako bi zastupnici mogli podržati prosvjed novinara, ali i svih drugih onih koji će se danas okupiti na Markovom trgu, a da bi upozorili na štetnost tzv. lex AP-a, ali isto tako, još veću štetnost u kombinaciji s onim o čemu danas raspravljamo, a to je potencijalni budući glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Da kažem, ministre Malenica, meni je jasno da je prokleto biti ministar pravosuđa u vladi Andreja Plenkovića. Meni je jasno da ste vi sigurno svjesni kolika dugoročna šteta će se učiniti za pravosuđe imenovanjem Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ja sam sigurna da ste vi svjesni da osoba koja laže zastupnicima već pri kandidaturi, da osoba koja je prijatelj sa prvooptuženima u najvećim uskočkim optužnicama, osoba koja na nebrojene načine je davala političke izjave koju direktno veže uz vladajuću stranku ne može biti osoba koja će vraćati povjerenje u pravosudni sustav, ja sam, ja sam sigurna da vi to znate i možemo reći da vam to ne možemo zamjeriti jer znamo tko vam sjedi na glavi, ali možemo vam zamjeriti to da nemate političke i ljudske snage reći ne tome. To vam možemo zamjeriti, kao što vam možemo zamjeriti i to da ste vi odgovorni zajedno s Andrejom Plenkovićem što ste Europskoj komisiji govorili neistine o načinu izbora glavnog državnog odvjetnika

Iz oporbene perspektive strši činjenica da su svi ključni ljudi svih institucija koje se bore protiv korupcije, pa tako i funkcije glavnog državnog odvjetnika u kojoj danas raspravljamo, imenovani od strane najkorumpiranije klike koja je ikad vodila Hrvatsku. To su činjenice. Činjenica da je, da će glavni državni odvjetnik biti izabran od strane većine u kojoj sjede ljudi sa optužnicama, ljudi protiv kojih se vode kazneni postupci, oni su dio te većine koja će izglasati glavnog državnog odvjetnika i svaka optužnica, svaki kazneni postupak kojeg će pokrenuti DORH, samim time glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gledat će se kroz prizmu te činjenice. Jasno je što radite, želite na sve pozicije imenovati svoje ljude. Želite se zaštititi od mogućeg kaznenog progona. Donosite lex AP kojim želite spriječiti da informacije o vašem kriminalu izlaze u javnost. Sad se povlačite, vrlo vjerojatno zbog packi iz Bruxellesa i zbog nezadovoljstva naroda, ja ne znam jeste li svjesni koliko je narod bijesan na vas, sad se povlačite i dajete nekakvu light varijantu tog zakona, ali opet će sudska praksa godinama utvrđivati što je javni interes. Vjerojatno se nadate da se u godinama koje dolaze zaštitite. Plenković i ova njegova najuža klika, ali ništa vam od toga neće proći, promjene dolaze, već sam rekao ovdje u HS-u, pred zoru je najmračnije, tako da sve ovo što radite, to vam je uzalud, čim preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, ukinut ćemo ovaj zakon, a napravit ćemo i potrebne promjene u institucijama koje se koje se bore protiv korupcije. Tražim stanku kako bismo u klubu se konzultirali oko ovoga. Što se bojite hapšenja, što?

dobro ste rekli ono što mislite. Kolega Pavliček, izvolite. Kolegice i kolege. Mislim da je neprimjereno da iz redova saborskih zastupnika dolaze prijetnje o uhićivanjima, to sam već više puta govorio i nemojte to činiti, to nije niti demokratski niti je to u opisu našega posla da to činimo i da to govorimo. .../Upadica se ne čuje./... Kolega Grmoja, ako su to predizborna obećanja, onda ste vi nedemokratski političar, morate o tome voditi računa. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput utvrdili da je Hrvatska nažalost visokokorumpirana država, da je upravo najviše korumpirana zbog političke korupcije. Upravo zbog svega toga je i Andrej Plenković smijenio gotovo 30 ministara zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije. Po indeksu percepcije korupcije, Hrvatska je ispod 1 Ruande, ispod jedne Kube. To je znači europska vrijednost koju promovira Andrej Plenković. I sad kao vrhunac svega toga, vi kao vladajuća većina, odnosno Vlada RH predlaže Ivana Turudića na čelo Državnog odvjetništva, osobu koja se malo malo povezuje sa osobama iz krim miljea, osobu koja je javno rekla da je vrlo usko povezana sa HDZ-om, osobu koja je recimo posjećivala Klub Dragana Kovačevića. Ja vas ministre smatram poštenim čovjekom i ja ne mogu vjerovati da vi kao pošteni političar, a stvarno mislim da ste pošteni političar, možete stajati iza ovog prijedloga vaše Vlade, da možete stajati iza ovog prijedloga vaše Vlade. S jedne strane imamo u potpunosti zarobljene institucije i tada još pokušavate preko famoznog AP zakona onemogućiti novinarima da profesionalno rade svoj posao. 90% afera u ovoj državi je izašlo u javnost i počelo se istraživati od naših zarobljenih institucija upravo zahvaljujući novinarima. Da nije toga bilo, 90% afera bi ostalo ispod žita, ne bi se o njima saznalo apsolutno ništa i umjesto da oslobodite institucije vi upravo sa ovakvim kadrovima ih dodatno porobljavate kako bi služili prvenstveno vama u korist. Tražim stanku u ime Kluba stranaka Centar, GLAS i Stranke s imenom i prezimenom. Želim ukazati prije svega kolegama iz oporbe, ali i hrvatskoj javnosti da Ivan Turudić nije glavni problem RH, glavni problem je Andrej Plenković i HDZ. Andrej Plenković zato što je njegova samovolja postala vrhovni državni imperativ, jedina riječ koja se bespogovorno sluša, a HDZ je problem zato što to Andreju Plenkoviću odobrava, zato što mu to omogućuje i dopušta čuvajući vlastite pozicije. Ivan Turudić čak i kada bude izabran neće dugo ostati glavni državni odvjetnik, njegova pozicija je neodrživa već danas zato što nitko u njega osim HDZ-ove parlamentarne većine nema povjerenja. U vrh glave će njegovo sudovanje trajati još godinu dana, niti kao sudac neće više moći biti ono što je bio dosada. Od danas on više nije pravosudni dužnosnik, on je jednostavno namjesnik volje Andreja Plenkovića i njegove saborske većine. Postoji nekoliko pitanja na koje Turudić nikada neće znati dati odgovor ili neće smjeti. Jedno od pitanja je, zašto Hrvatska nikada nije naplatila 5 milijuna eura Ive Sanadera mita koje čuva g. Ježić, gdje su ti novci, hoće li pokrenuti istragu gdje, gdje je novac završio i zašto neće? Drugo pitanje na koje Turudić ne može dati odgovor, hoće li preotvoriti istragu odnosno pokrenuti istragu u slučaju Borg protiv HDZ-ovih ministara? Što će napraviti sa propalim vještačenjem, hoće li se izuzeti jer je on sam u tom slučaju u sukobu interesa i zašto neće?

Dobivate sada opomenu, ne znam o kakvim to crvenjenjima govorite, vi ste crvena, vidim da pregovarate s SDP-om, pa nemojte mene sada optuživati za crvenilo i držite se reda samo molim vas. Kolega Borić povreda Poslovnika. **Borić, zaista je smiješno da kolegica Orešković govori o tome da se neko crveni. Danas se ovaj govori o neovisnosti institucija. Gospođa ili zastupnica za koju je predsjednik rekao da je doveo sa Iblera ovaj drugorazrednu pravnicu na čelo jedne neovisne institucije, pa završila u politici, a sad vidimo da će završiti i na listi SDP-a jer ne može opstati sama sa svojom strankom, ne znam kojom po redu i takvi nam ljudi govore da se mi crvenimo. Crvene se oni, to su lažni moralisti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić, dobivate opomenu, bila je to replika naravno. Ponovo sad kolegica Orešković, izvolite. Čl. 238., vidim da Borića hvata panika, vrijeđanje zastupnika. Crvena je boja hrvatske zastave i ja tu boju volim, a vaša boja crvena na licu je boja srama. Kolegice Orešković, ne znam zašto ste se sad mene dotakli i ja sam vas upozorio nakon što je isteklo 10 sekundi da prestanete govoriti, kao i sve druge i ne znam zašto ulazite sad u nekakav konflikt s predsjednikom sabora koji se drži reda, procedure i protokola, kao i kod svih drugih. A o crvenjenju, licemjerju najbolje govorite vi sami jer sjedite kraj osobe koju ste optužili za trgovanje utjecajem, gđu. Puljak i njenog supruga. Sjedite s njom u klubu zato što je to vaš interes i sada optužujete druge da se trebaju crvenjeti, samo toliko. …/Upadica Vidović Krišto: U kojem svojstvu se vi javljate g. Jandrokoviću?/… Kolegice Peović izvolite, imate stanku. **Peović, Katarina (RF)** Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od najmanje sat vremena da se pridružimo prosvjedu čije bubnjanje već čujemo ovdje. Sigurna sam da odabir jednog imena, zamjena jednog imena drugim neće činiti bitnu razliku. Riječ je o sistemskoj korupciji, o urušavanju sustava, u čemu i vi ministre sudjelujete. Nije slučajno da imate bijeli štrajk, nije slučajno da je baš u vašem resoru se održao najdulji štrajk u povijesti Hrvatske, ali ono što je vidljivo iz vaše strategije ove individualizirane politike je da igrate zonu, igrate obranu. Osigurali ste se izmjenama KZ-a da se ne može pisat o vašim korupcijama, osiguravajte se dovođenjem našeg dečka na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Doći na mjesto glavnog državnog odvjetnika u trenutku kada je tvoja institucija i tvoj sektor zapravo kapitulirao, da se razumijemo, jer nepostojanje kandidata za USKOK to dokazuje da je pravosuđe kapituliralo, da ništa drugo ne znamo o Turudiću jasno je da naš dečko dolazi u trenutku teške kapitulacije, ko dolazi na to mjesto u tom trenutku? Jednu njegovu biografsku jedinicu, jedan mali podatak iz njegove biografije ću izdvojiti iako je kažem sistemska korupcija na djelu pa da imate najboljeg kandidata ništa ne bi napravio, ali upozorit ću Turudića na njegov doktorski rad oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, ta bi mu tematika dosta koristila u trenutku kada nesumnjivo nastupi na onu svoju poziciju na koju će zasjesti. Puno imovinske koristi bi trebalo oduzeti … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… … ali to ova Vlada neće učiniti. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora tražim isto tako stanku u ime našeg kluba u iznosu od 10 minuta. Naime, nije direktno vezano uz ovu današnju temu i ovu današnju raspravu vezanu za izbor glavnog državnog odvjetnika, ali nešto je što se trenutačno danas će se događati u i u javnom i u društvenom prostoru. Radi se naime o izmjenama Kaznenog zakona, vezano je uz ministra koji će danas i ovdje dakle danas imati svoj, svoje izlaganje. Radi se naime o tome da smo evo zadnjih nekoliko tjedana izloženi velikim medijskim napadima, stvorila se jedna rekao bih i kampanja da praktički se ova vladajuća većina želi cenzurirati medije, da se želi ugušiti sloboda medija u Hrvatskoj. Jučer nakon koalicijskog sastanka, dakle izišlo je u eter iako smo i tada govorili da novinar ne može biti poticatelj, pomagatelj, počinitelj kaznenog djela vezano uz curenje informacija, međutim bila je praktički jedna velika medijska kampanja protiv svih nas kao će se to dogoditi. Danas ja vjerujem i nakon još dodatnog jednog stavka koji je, će biti uvršten, dakle danas je valjda svima jasno da novinar ni na koji način ne može nikako biti kažnjen za svoj rad i za curenje informacija upravo iz razloga što je ovim novim stavkom praktički sud odlučio o tome da li se nešto, da li nešto u javnom interesu ili nije i hoće li i treba li to izaći. Dakle, ne politika nego sud. I doista mislim da bismo mi kao vladajuća većina imamo doista interes da se sustav učini boljim, da se učini transparentnijim, jasnijim. To samo sad uspjeli i napraviti tako da mislim da mi u političkom životu isto tako trebamo birati riječi i pričekati da vidimo kakva će u konačnici biti prijedlog zakona, na kraju krajeva to je prvo čitanje ako se ne varam jel tako.

Stanka je odobrena. Kolega Grmoja povreda Poslovnika, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je Članak 238., ovo što radi kolega Hrebak to je vrijeđanje inteligencije svih zastupnika i cjelokupnog naroda. Dakle, on je glasao za zakon i sad kaže kada su najavljene izmjene, a mi smo tvrdili da je zakon katastrofalan i loš, on je glasao za njega, nije ništa rekao o tome da je loše u samom zakonu. Sad on tvrdi evo mi ćemo sad nešto popravit, pa vi popravljate jer ste doživjeli nevjerojatnu političku štetu, i samim ovim popravkom zakon je ponovno katastrofalan još i treba ga povući. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora Članak 238. iako znam da ću dobiti opomenu. Kolegi ću korektno, konstruktivno odgovoriti. Dakle, ponavljam već smo rekli poticatelj, pomagatelj, počinitelj novinar ne može biti, ali vama to nije bilo dovoljno. Dakle, nismo mi rekli da je zakon loš nego vi ste rekli još jednu veću razinu trebamo staviti i mi smo to učinili. Dakle, ja ne vidim i sad, drago mi je da se i vi slažete da je sad zakon ok jer doista ne može novinar biti ni poticatelj, ni pomagatelj, ni počinitelj, a sud će odlučivati da li je nešto u interesu javnosti, ne politika. I to je ono što smo tražili i dobili. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hrebak sami ste kazali, ovo je za opomenu. Kolega Bauk, izvolite. Gospodine predsjedniče ja nemam namjeru ulazit u raspravu, ja bi htio objašnjenje kako se stanka koju je tražio kolega Hrebak uklapa u poslovničke odredbe o tome da se stanka može tražiti o temi o kojoj se raspravlja. On je govorio o zakonu isp… od petka, a mi sad raspravljamo o prijedlogu Vlade od ponedjeljka ili srijede kad je već bilo. ne samo koleginu, od kolege Hrebaka nego možda, možda i od vašeg predsjednika, ali nismo ulazili nikad u takve nijanse tako da neću ni sada. Odustajete kolega Hrebak? Da. Kolega, dakle dobivate opomenu. Kolega Katičić, izvolite vi. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče sabora, ministre sa suradnicima evo i u ime Kluba HDZ-a tražili bi stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno raspravili ovaj prijedlog koji je pred nama. Međutim, zbog javnosti treba kazati zašto bi to trebalo. Pa evo nakon dugog vremena ipak imamo zakonito, javno i transparentan postupak izbora glavnog državnog odvjetnika. Naravno započeo je temeljem javnog poziva od pristigle su 4 prijave, zatim su bila saslušanja pred nadležnim saborskim odborom, pa potom je još jednom bilo saslušanje pred povjerenstvom Vlade i donesen je jednosat… jednoglasni prijedlog da se predloži prijedlog koji je sada pred nama. Sve zakonito, sve jasno, sve transparentno. Želim kazati samo da od vladajuća većina želi da novi glavni državni odvjetnik bude samostalan i neovisan i da se vodi borbu protiv korupcije i kriminala, ali na temelju zakonom utvrđenih i pribavljenih dokaza, a ne na temelju nekih medijskih natpisa, a mogu samo kazati budući da se poprilično velika buka digla, a simptomatično je da dolazi iz jednog političkog spektra možda je problem samo u tome što je gospodin Turudić hrvatski branitelj ili što je možda poništio presudu o Blaženom Alojziju Stepincu ili možda što je donio odluku o prodaju gospodina Perkovića i Mustaća njemačkom pravosuđu. O ostalim predmetima ne bih više. Molim trajanje stanke. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Znači nastavit ćemo u 11 sati i 20 minuta.

„Moj Ivane pobratime mio“, krećemo mi sada dalje sa raspravom u ime predlagatelja govorit će ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Izvolite.

na vrijeme od četri godine na prijedlog Vlade RH uz prethodno mišljenje nadležnog odbora HS-a. Dosadašnjoj glavnoj državnoj odvjetnici ističe mandat od četiri godine, stoga je DOV na temelju čl. 25. zakona objavilo javni poziv za imenovanje glavnog državnog odvjetnika koji je objavljen, dakle taj natječaj je objavljen 29. studenog. DOV je pravodobne i potpune prijave kandidata uputilo Vladi, Vlada je sukladno čl. 25. st. 3. od nadležnog odbora zatražila mišljenje o svim kandidatima i odbor je dostavio mišljenje 17. siječnja. Vlada je donijela odluku o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog državnog odvjetnika te je provelo razgovor sa svim kandidatima te utvrdilo prijedlog kandidata. Na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu Vlada je na sjednici 25. siječnja utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Ivan Turudić trenutačno obnaša dužnost suca Visokog kaznenog suda, pravosudni je dužnosnik od '91.g. kada je imenovan na dužnost Općinskog suda u Virovitici. U 33 godine obnašanja sudačke dužnosti istaknuo se u radu najsloženijim i kaznenim postupcima te organizaciji rada sudova. Zahvaljujem na pažnji. Hvala ministre. Idemo sa replikama, jeste li uhvatili sve koji su digli? Dobro, ako je netko slučajno ispušten budemo ga uvrstili onda naknadno jer je vrlo kratko trajalo izlaganje predlagatelja. Prva replika zastupnica Vidović Krišto izvolite. Gospodine Malenica, prilikom izbora predsjednika Vrhovnoga suda u mandatu Kolinde Grabar Kitarović jedan od kandidata bio je i Ivan Turudić, ali Turudić nije predložen zato što mu je sigurnosna provjera utvrdila upetljanost u korupciju. Međunarodni arbitražni sud u Ženevi je pak Turudića ismijao i proglasio ga nevjerodostojnim. Vi i Plenković unatoč svim ovim činjenicama predlažete ga sada za glavnog državnog odvjetnika, znači predložiti Turudića nije razuman, ali je izrazito opasan čin. Odgovorite mi, je li vaš motiv zaštita korupcije putem Turudića ili jednostavno želite nanositi štetu Hrvatskoj? Dakle, je li u pitanju samo korupcija ili je u pitanju veleizdaja? Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Vi ste tu iznijeli nekakve stvari za koje samo vi znate zapravo imate povlaštene očito informacije i sigurnosno obavještajnog sustava pa znate šta se tada događalo kada se kada se razgovaralo ili donosila odluka o prijedlogu za predsjednika Vrhovnoga suda pa je to svakako jedna zanimljivo informacija pa vjerujem da ćete je i pojasniti malo odakle vama takve informacije, s obzirom da znamo kakav je kako ide procedura oko predlaganja predsjednika Vrhovnoga suda. Što se tiče g. Turudića dakle on se javio na javni poziv, od svih kandidata koji su se javili i temeljem mišljenja saborskog odbora, ali isto tako temeljem jednoglasne odluke Povjerenstva Vlade RH za njega je utvrđeno da je najbolji kandidat koji za kojeg smatramo da će najbolje obavljati funkciju glavnog državnog odvjetnika. Hvala. Povreda poslovnika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Čl. 238. vi ponovno niti ne odgovarate i manipulirate javnošću. Govorite o povlaštenim informacijama, to su opće poznate i opće dostupne činjenice izgovorene čak danas i u ovoj sabornici. Vi dakle štitite svjesno kriminal, vi dakle njega postavljate svjesni posljedica za Hrvatsku državu i hrvatske građane, dakle to više nije samo zaštita korupcije zaključiti se da da je to svjesni čin veleizdaje.

pa evo hvala vam što ste i onako činjenično faktografski iznijeli ono što je najbitnije prilikom donošenja ovakve odluke i prijedloga, između ostalog kao što sam u stanci i rekao, činjenica je da je ovo unapređenje, da je ovo transparentnost postupka. Isto tako je činjenica da je u neposrednim ovim dosadašnjim izborima uvijek se biralo čovjeka koji je dolazio iz tog, ajmo reć bazena, miljea DORH-a da se nikad nije dogodilo da se neko promijenio. Naravno sada je dobra stvar što se uopće javilo četri kandidata iz raznih dijelova, naravno i oni koji su bili iz DORH, pa vas molim dal smatra, js mislim da je ovo dobro rješenje i da prokomentirate ovaj dio da konačno dođe neko izvan koji ima i to ne izvana neko koji nema dodirnih točaka nego jedan čovjek koji je sudio na temelju onoga što je DORH donosio,

najbolji program i najuvjerljivije je zapravo istaknuo sve ono što treba poboljšati u radu DORH-a, dakle mi smo zadnjim izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu čitavu proceduru učinili dodatno transparentnom i sa javnim pozivom i sa prethodnim mišljenjem Odbora za pravosuđe i to je nešto evo nema kolegice Benčić, ali moram istaknut da je to nešto što kad se mijenjao Zakon o državnom odvjetništvu dakle to je nešto u što je i Europska komisija bila uključena i dakle išli smo u tom smjeru da idemo uskladiti izbor, da idemo uskladiti izbor predsjednika Vrhovnog suda i glavnog državnoga odvjetnika. Tako da … za razliku od SDP-ove vlasti gdje

Dakle prvo odgovarate na repliku čovjeku koji se našao u SMS porukama zbog kojih se donosi lex AP kojeg bi Turudić trebao onako gorljivo provoditi. A onda lažete o transparentnoj proceduri gdje ste vi čovjeka predložili nakon razgovora iza zatvorenih vrata. Nitko osim vas koji ste sjedili s njim u prostoriji ne zna kakve ste sve dealove s njim postigli. Što ste od njega zahtijevali i što ste od njega dobili. Hvala. **Jandroković, Gordan dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Samo malo molim vas kolegice i kolege. Kolegice i kolege vidim da će se sad rasprava voditi kroz povrede Poslovnika, imamo 23 replike i molim vas da oni koji su se korektno javili za replike imaju prioritet, da ne radite ovo što sad činite. Kroz povrede Poslovnika u stvari uzimate prostor i vrijeme onima koji su činili to na pošteni način. Kolega Bauk izvolite. Ako će 4. kolega iz HDZ-a povuć povrede mogu i ja. Dobro. Čl. 238. Što se tiče izbora glavnog državnog odvjetnika u vrijeme SDP-ove Vlade on je isti kao što je HDZ-ova Vlada izabrala Dražena Jelenića, samo je kako ste rekli mi smo iz šešira izvukli ravnatelja USKOK-a gospodina Cvitana. Ajde stavite vi sad ravnatelja USKOK-a za glavnog državnog odvjetnika. Ne možete jer ga nema. Hvala. Kolega Bauk dobivate opomenu. Kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče sabora. Povreda 238. naravno iznošenje neistina odnosno i omalovažavanje drugih zastupnika. Pa kolega Grbin vi bi oduzimali meni pravo na riječ, to govori više o vama. A vi ste kao pravnik znate što ste nelegalno napravili, a ja mislim da ništa nisam nelegalno napravio. I treba i za sve postojati dokazi, a ne nešto što se može ili ne može smatrati kao dokaze. Kolega Katičić ovo je bila isto tako replika pa je opomena. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. Svakog kandidata koje oporba ne drži svojim kandidatom najedanput je HDZ-ov kandidat i najedanput on će uništit pravosuđe, a vidimo isto tako i vaše dvorište i rijeku i sve ostale vaše članove koji su al ono što fascinira je vaša štrik kampanja i da ćete u koaliciju s gospodinom Grmojom, koji eto hapsio bi i danas je reko u sabornici da bi hapsio. Znamo koliko je neovisnost pravosuđa vama bitna. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić dobivate opomenu, ovo je isto replika. Kolega Mažar izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Čl. 238. Kolega Grbin kada ste vi bili na vlasti niste tražili dvotrećinsko glasovanje, niste tražili povjerenstvo, niste tražili javni natječaj, niste tražili saslušanja, niste tražili programe, nego vam je predsjednik Vlade Milanović poslao jedno ime i kada je to ime stiglo toliko ste išli da niste niti na nadležnom odboru kandidatu postavili niti jedno jedino pitanje

vrijeđanje zdravog razuma zastupnika i laganje. Ako se bojite čovjeka koji je najavio pravosudnu inspekciju u DORH-u i USKOK-u, kako bi otkrila možebitne stajanje kaznenih prijava i za vas koji ste stvorili si dobit od 7 tisuća eura dok se USKOK bavi sa svim drugim bezveznim predmetima o vuku, lisici, jarebici i prepelici, divljoj patki i ostalim životinjama …/Upadica predsjednik: Kolega Đakić./… kao iskaznicama. Ne znam zašto se bojite tog čovjeka. Kolega Đakić ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Bauk, imate dvije opomene. Samo. Kaže mi suradnica da su dvije. Sad stvarno se ne sjećam. Morat ćemo var. Da, da, pogledat ćemo na var pa ćemo vidjet. Kolegice Gamulin Raukar, vi imate repliku, izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre, vaš kandidat Ivan Turudić je javno lagao na Odboru za pravosuđe i ne, nije to zaboravio, ta pitanja je dobivao u javnosti i prije. Svjesno i namjerno je lagao. Druga stvar, vaš kandidat Ivan Turudić je prijatelj sa 3 prvoosumnjičenika u najvećim USKOK-ovim predmetima, čak štoviše on se nalazio u nekim dokazima i u istrazi sa neki odijelima pod kodnim imenom Turud. Pa ja vas sada pred hrvatskom javnošću pitam, koja je vjerodostojnost takvog čovjeka da preuzme tako odgovoran posao u jednoj instituciji koja bi trebala biti neovisna, a ne imati čovjeka koji uz sve ove probleme još javno iskazuje svoju lojalnost HDZ-u. Zahvaljujem. Prije nego što ministar odgovori, pozdravimo svi zajedno učenice i učenike te njihove profesore Srednje škole Delnice. Dobrodošli u Hrvatski sabor.

Dakle gospodin Turudić ima iza sebe dugu sudačku karijeru i kao sudac Općinskog suda, sudac Županijskog suda, sada i sudac Visokog kaznenog suda, a i bio je i uskočki sudac na Županijskom sudu. Prolazio je sigurnosne provjere u više navrata, ja ne znam koji je vaš, zašto, koji je razlog vašeg stava. Nema ovdje kolege Bernardića ali pratim te njegove presice nedjeljom kada razotkriva određene afere u gradskoj upravi i u Gradu Zagrebu pa možda se jednim dijelom i vi malo bojite, ovaj rada. Hvala. govorenje neistina da je ima bilo kakvih istina u tome što radi kolega Bernardić, sasvim sigurno vaše veliko zadovoljstvo bi bilo da se onda to i nešto pokrene, nažalost to se ne može jer naprosto nije istina. Niste odgovorili na moje pitanje. G. Turudić je lagao i g. Turudić je prijatelj sa prvoosumnjičenicima u najvećim USKOK-ovim predmetima.

za glavnog državnog odvjetnika, no ja bih dodao samo da je on aktivni sudionik novije hrvatske povijesti kao dragovoljac Domovinskog rata. Da je aktivno sudjelovao u onim stvarima koje razotkrivaju hrvatsku povijest te je izručio Josipa Perkovića i Mustača Njemačkoj radi ubojstva hrvatskih imigranata. On je najavio pravosudnu inspekciju i u DORH-u i USKOK-u kako bi se vidjelo čiji to predmeti stoje pa možda i Peđe Grbina, kao i nekih ostalih, onih koji se danas aktivno bude protiv njihovog imenovanja. Vidjet ćemo kako čovjek radi pa ćemo onda ocjenjivati. Ne napamet, ne sa lažima, obmanama, izmišljotinama, vidjet ćemo zašto je za g.

Kako g. Turudić radi pratimo po crnim kronikama zadnjih 20 i nešto godina. Poštovani ministre, kada govorimo o izboru državnog odvjetnika, imamo 3 vrlo opasne pozicije. Prva je činjenica da premijer sam predlaže državnog odvjetnika i onda ga se potvrđuje u Saboru običnom većinom od 76 ruku HDZ-a i vjernih im partnera, dakle premijer predlaže, premijer bira. Druga opasna pozicija je činjenica, državni odvjetnik u ovom sustavu je osobno nadređen svim državnim odvjetnicima u državi pa po potrebama, željama ili napucima može poticati, usporavati, zaustavljati, prebacivati, itd., sve procese u ovoj državi. Treće, danas se predlaže osoba koja je politički duboko kompromitirana i koja se javno vodi kao kadar stranački HDZ-a. Moje pitanje, kako vi s ovakvim pozicijama izabira i sa ovakvom osobom koju danas predlažete vidite borbu protiv korupcije koja izjeda ovu državu. Hvala. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Vi kad tu spominjete DORH i rad DORH-a, čini mi se kao sad odjednom otkrili toplu vodu. Dakle mi smo imali prije par godina izmjene Zakona o državnom odvjetništvu, ja nisam čuo da ste vi, ne sjećam se da ste tad išta spominjali od ovih ovdje stvari. Ako imate nekakve prijedloge za unaprjeđenje rada DORH-a, onda evo, predlažem da predložite izmjene Zakona o državnom odvjetništvu. Hvala. kolega Reiner izvolite, povreda Poslovnika. izmjene o ovome o čemu sam danas govorila. Nažalost imate to i u pisanom obliku, nažalost ništa od toga niste željeli prihvatiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas, ministre, nemojte s mjesta dobacivati. Kolega Borić, izvolite. Dobiva opomenu kolegica Martinčević, da, da, dobro ste me podsjetili. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa poštovani ministre, ovo će danas biti vrijeme očito nekakvog razotkrivanja oporbe i svih laži i neistina koje su se pojavile u medijima proteklih nekoliko dana. Zašto to kažem. Čuli smo Peđu Grbina danas što on misli o državnom odvjetniku, a nedavno je rekao, nijedan od ona 4 koji su se javili meni ne odgovara i bit će smijenjeni jer mi se ne sviđaju. Pazite tu demokraciju, jer mi se ne sviđaju. Kada je bio predsjednik Kluba SDP-a, vodio je one čuvene ustavne promjene koje se nikad nisu desile da se ne izruče ova dva gospodina koje je g. Turudić kao sudac izručio Njemačkoj. To je očito ostalo Peđi u sjećanju i sada imamo sukob nekih, ajmo reći demokratskih tendencija i nedemokratskih. Oni kažu, a to je opet bilo razotkrivanje, da je neko povjerenstvo u Vladi nešto tamo tajno razgovaralo i, eto, donijelo neki zaključak sa nekakvim dealovima. I zaboravi i on da je Zoran Milanović

Hvala lijepa, uvaženi zastupniče, da, u pravu ste, dakle sve što kažete zapravo očito to kod oporbe izaziva određene traume, zapravo ih, tjera im strah u kosti, tako da, vidjet ćemo ovaj i danas raspravu u kojem će smjeru ona ići. G. Grbin je bio u to vrijeme i član Odbora za pravosuđe i predsjednik Odbora za Ustav. Ne znam da li je on molio tada predsjednika Vlade, g. Milanovića može li ovaj, se saslušati neki drugi kandidati ili je samo prihvatio jednog kandidata. Ja ne znam tko je tada s njim razgovarao, s tim jedinim kandidatom i da li su, kakvi su bili dealovi tada u pitanju. Hvala. **Jandroković, Povreda, 238, povrijeđeni smo kao oporba sa izjavom ministra da nam kao oporbi tjera strah u kosti. Dakle tjera na strah u kosti, ne nama, nego svim građanima kada vi na takav način upravljate državom da se svi moraju bojati kako će izgledati današnje ili sutrašnje društvo, kakvim zakonima vam, kako, što vam uopće pada na pamet?

a mi ovdje ustvari najmanje pričamo o presudama suca Turudića. Zašto? Zato što za razliku od drugih sudaca ima preveliku strast prema javnim nastupima i dnevnoj politici, to je moj dojam kojega je on rekao da respektira. Ja mislim da je g. Turudić trebao biti ministar pravosuđa, a ne glavni državni odvjetnik i to je ustvari, to bi bilo vin-vin situacija da g. ministar Malenica bude samo ministar uprave, što je bio i do 2020., da g. Turudić kao osoba koja voli davat intervjue koji su puno bolji nego što bi pola vas iz Kluba HDZ-a davalo, barem iz vaše političke perspektive, da bude ministar pravosuđa. Ministru Malenici bi skinuli ove suce sa vrata, bavio bi se upravom, bilo bi mu puno lakše, Turudić bi dobio prostor za javno djelovanje koji mu je puno primjereniji nego ovaj gdje ga predlažete i svi bi bili zadovoljni, zahvaljujem. Ne, polako, ne, to dobro pristaje kolegi Bauku iz oporbe da savjetuje vladajućima što bi trebali činiti.

predsjednik Vlade Milanović predlagao g. Cvitana, pa ste svjedok vremena i evo ne znam da li ste vi bili u nekoj, užem krugu ljudi koji je sa g. Cvitanom razgovarao…/Upadica **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani ministre, poštovani predsjedniče sabora. Turudić dolazi izvan sustava, a ovolko plakanja oporbe nismo čuli jako dugo, a kolegi Bauku predlažem da pogleda prvo u svoje dvorište i pogleda i svoje saborske zastupnike i hapšenja u Rijeci i drugim gradovima, pa ćete vidjeti isto tako da korupcija ima ime i prezime kao što ima i kod vas. svakog kandidata koji oporba ne drži svojima oni proglašavaju HDZ-ovim. Stav HDZ-a je jasan, a to je neovisnost pravosuđa i cijelog sustava. Mi nismo ti koji će hapsiti kao što neki iz ove sabornice i danas govore. Oni koji se protive neovisnom pravosuđu sada se predstavljaju kao žrtve ovisno od HDZ-ovog pravosuđa. U programu suca Turudića govori se prvenstveno o jačanju kapaciteta, pa ministre pod vama je sustav plaća, dajte još jedanput objasnite kolko su plaće rasle…/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle što se tiče suradnje, pa naravno da je tu potrebna suradnja i glavnog državnog odvjetnika sa Ministarstvom pravosuđa i uprave, dakle i u području planiranja, planiranja administrativnih kapaciteta, dakle u smislu zapravo povećanja broja državnih odvjetnika, ali isto tako povećanja plaća. Mi smo zapravo prošle godine znatno povećali plaće za ono…, najveći broj državnih odvjetnika, dakle zamjenika općinskih i državnih odvjetnika i naravno da smo otvoreni za daljnje razgovore, za daljnje unaprjeđenje plaća i imamo razgovore i otvorene otvorene zapravo dijalog sa Udrugom državnih odvjetnika, tako da evo očekujem i u narednim danima da sjednemo i razgovaramo o daljnjem unaprjeđenju. Naravno ulažemo u infrastrukturu i povećanje plaća onih koji su bitni u tom sustavu, a to su i službenici i namještenici, hvala. **Jandroković, Ministre, kako komentirate činjenicu da će glavnog državnog odvjetnika izabrati ljudi koji su pod optužnicama, protiv kojih se vode kazneni postupci, isto tako pojedini zastupnici, evo imamo tu Katičića koji je u ozbiljnim problemima s obzirom na SMS poruke gdje se namještaju određeni poslovi i potpore, imamo isto tako dakle zastupnike iz SDSS-a koji su već pod kaznenim postupcima vezano uz to i kako je moguće dakle da takva vladajuća većina izabere nekog ko bi se trebao obračunavati s korupcijom? Dakle da ako maknemo te zastupnike koji su pod teretom optužbi praktički nema dovoljno zastupnika da se izabere

Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., pa kolega Grmoja dajte prvo pogledajte u svoje dvorište, vi cijeli dan želite nekog hapsiti, uhićivati, smjenjivati vaša afera, dakle vi kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća niste dali ostavku iako ste znali za tu cijelu aferu, dakle muljate, lažete cijelo vrijeme i zato vam pada i skoro vam se prepolovio rejting i prestanite s tim uhićivanjem i to nije vaša dužnost. Kolega Pavić zašli ste ipak u područje replike, tako da dobivate opomenu. Kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče sabora. Naravno povreda 238., opet laž, manipuliranje i izmišljanje. Gospodine Grmoja, nisam ja bio taj koji iako je znao da njegov izvor kaže da ne upućuje se na određenog čovjeka informacije, vi bez obzira na to lažima, a svjesni ste bili toga da je to laž, upućujete na čovjeka, a vaš izvor kaže da to nema veze s istinom, tolko o vama. Kolega Katičić i ovo je bila replika, tako da dobivate opomenu. Kolega Mažar izvolite. Ne pardon, odgovor ministra Malenice zastupniku Grmoji, izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, dakle ja mislim da prije svega treba poštovati presumpciju nedužnosti, ali isto tako činjenicu da ćete i vi glasati o glavnom državnom odvjetniku, a vaše ime se spominje u aferi Mreža,

Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, danas nastavljamo razotkrivanje dvije političke Hrvatske. Prošli tjedan smo to vidjeli prilikom izglasavanja povijesnog Zakona o hrvatskom jeziku kada je SDP i ljevica opet pokazalo svoje pravo lice kao i danas, dakle činjenica je da kada je SDP bio na vlasti nije bilo javnog natječaja, nije bilo više kandidata, nije bilo saslušanja, nije bilo programa, nije bilo 2/3 većine sve ono što danas traže. Oni su imali političke odluke, oni su politički odlučivali 50 godina. Danas kada se borimo za slobodne, samostalne i neovisne institucije, za pravni poredak RH, kada nam i europske institucije pokazuju napredak Hrvatske i u borbi korupcije i u borbi za napredak cjelokupnog pravosuđa oni se dižu na zadnje noge. Da li je to samo radi toga ili zato što žive od curenja informacija, što žive od političkog hapšenja?

dok je SDP bio na vlasti glavni državni odvjetnik ili odvjetnica nisu ovdje pred saborskim zastupnicama i zastupnicima lagali o tome da su išli preko na brifinge sa premijerom Plenkovićem u kojoj su ga obavještavali što se dešava o statusu istraga protiv njegovih bivših ministara. To se za vrijeme SDP-a na vlasti nije događalo. Kolegice Radolović ovo je bila replika, dobivate opomenu. Javio se i kolega Mažar sada isto tako. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238., kolegice Radulović pa ne da kandidati nisu mogli doći u Hrvatski sabor govoriti nego ste se hvalili javno i vaš premijer da znate za tajne izvide, da znate za istrage, hvalili ste se da je pravosuđe pod vašom šapom. Sada kada je pravosuđe neovisno kada se državni odvjetnik bira putem javnog natječaja vas to smeta. Vi jako dobro znate zašto vas smeta kao što ste izglasali i lex Perković da suprotstavite Hrvatsku cijeloj EU i da štite udbaše i ubojice. To ste vi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar bila je replika, dobivate opomenu. Sad ponovo kolegica Radolović, izvolite. Članak 238. poštovani predsjedniče. Znate šta kolega Mažar, bolje lex Perković nego lex AP zbog kojih vam tu je upravo prosvjed na Markovom trgu. Molim vas kolegice i kolege, dobro je da se čuje, sve to, sve je to u redu, ali to je ovaj opomena za kolegicu Radolović. Dobiva opomenu kao što sam rekao. Idemo odgovor na repliku ministar, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, da evo vjerujem da će saborski zastupnici iz redova SDP-a uspjeti obraniti svoj način predlaganja glavnog državnog odvjetnika kad su bili na vlasti kada je predsjednik vlade bio gospodin Milanović, mislim da imaju ovaj dovoljno informacija kako je to bilo, ali isto tako znaju i kako je to bilo i prije '90.-tih godina

odnosno predložili gospodina Turudića na temelju najboljeg programa, najbolji čovjek itd., čuli smo naravno da je itekako povjerenje u to kontaminirano zbog svih njegovih sveza i poznanstava između ostaloga i sa različitim optuženicima. Međutim, kada pogledamo njegov program rada na ovih 8 stranica onda on govori o kadrovskoj devastaciji, o potrebi povećanja plaća, o potrebi boljih materijalnih uvjeta rada, kritizira dugotrajnost postupaka. Znači o ovome svemu što je on govorio govorila je i gospođa Hrvoj Šipek u zadnjem izvješću 2022. Što ćete vi sad napraviti glede poboljšanja rada i ove institucije, a niste do sada? Gospođa Hrvoj Šipek ima mandat do 26. svibnja. Prema nekim evo navodima ona ne želi otići. Hoćete li je prisili da ode prije pa da eto onda … …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepa uvažena zastupnice, evo dakle od 2021. godine do '23. ministarstvo je Državnom odvjetništvu dalo oko tisuću suglasnosti za zapošljavanje. Trenutačno je zaposlenih u Državnom odvjetništvu oko 1.249 što je više u odnosu na 2022. godinu. Dakle, kontinuirano povećamo i broj zaposlenih, a isto tako ulažemo i u materijalne uvjete, al isto tako i u digitalizaciju. Što se tiče dugotrajnosti postupka, dakle to je činjenica da su postupci dugotrajni. Međutim, u svakom postupku sudac, ali tako i državni odvjetnik svojim radnjama mogu utjecati na skraćivanje. Ono što je s naše strane moguće, a to je zapravo izmjena zakonodavnog okvira i to smo učinili i kroz izmjene

Međutim, oni tu namjerno, namjerno jednostavno preskaču odnosno ovaj činjenicu da, ne uvažavaju činjenicu da je gospodin Turudić '91. i '92. godine bio dragovoljac Domovinskog rata i da je kao takav jednostavno bio u sustavu, bio je povezan sa HDZ-om koja je tada branila i stvarala hrvat… hrvatsku državu. Ja znam da bi vama bilo puno draže da je on tada bio povezan sa UDBOM, sa HOS-om, sa DB-om ili BIOM ili nekakvom drugom sličnom organizacijom, ali eto na vašu žalost nije. On je bio povezan sa HDZ-om i jednostavno to vas naravno frustrira.

dakle i pred ovdje nadležnim Odborom za pravosuđe kolega Turudić je govorio o svom programu, svom viđenju rada Državnog odvjetništva, a isto je činio i pred nadležnim saborskim povjerenstvom i kao što sam istaknuo povjerenstvo je utvrdilo da je gospodin Turudić najbolji kandidat. S obzirom na tu činjenicu predložilo ga je ovdje Hrvatskom saboru da o njemu glasa kao prijedlogu za novog glavnog državnog odvjetnika. Hvala. Prije kolege Vrkljana malo zastanimo i pozdravimo Izaslanstvo službenika Vrhovne rade Ukrajine koji su u studijskom posjetu HS-u, dobrodošli u HS. Izvolite kolega Vrkljan. politički zapad i politički istok. Politički istok se okupio kad nije htio prihvatiti Deklaraciju o Ukrajini, okupio se kad nisu prihvatili Zakon o hrvatskom jeziku i sad su se okupili oko Turudića, pa me zanima neka jasno i glasno kažu što ih smeta kod Turudića? Da li je to zato što je poništio osudu blaženog Stepinca, da li je to zato što je osudio Sanadera ili je odobrio izručenje Udbinih agenata Perkovića i Mustača njemačkom pravosuđu ili je to razlog što je hrvatski dragovoljac? **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Evo cijenim i poštujem vaš stav, a evo vjerujem da će kolege sa tog političkog istoka odgovoriti na ovo vaše pitanje, očito ih nešto više smeta kod kolege Turudića i načina ovog transparentnog izbora. Imaju priliku ovdje i još nekoliko replika pa u njima odgovoriti na to, a isto tako i u pojedinačnim raspravama. Vjerujem da će se oni referirati i na poništenje presude kardinalu Stepincu, a kolegica RAdolović se već referirala za lex Perković, tako da evo očekujem daljnje razotkrivanje. Hvala. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine Ministre, upravo je kolega Vrkljan postavio najveći dio onih pitanja koje sam htio kazat, ali budući da se ovdje stalno ponavlja jedna teza, a to je da je ovaj izbor netransparentan, ja ću kazat uvjeren sam da izbor g. Turudića ovima koji su protivni smeta zbog toga jer je g. Turudić imao hrabrosti odbaciti optužbu protiv komunističkog osuđenika blaženog Alojzija Stepinca što je izručio udbaške ljude koje su oni kasnije pokušali oslobodit kroz lex Perković i zato što je bio hrvatski branitelj. A vi molim ukoliko imate za još nešto za dodat ovdje, ponovite kako su oni birali do sada državne odvjetnike, je li na transparentniji način ili ljude koji su izvlačili da se ne bi dogodilo ovo što je jedan slobodan čovjek poput Turudića radio? Imali su potpunu kontrolu u svom izboru jesu ga izvlačili iz maca u dogovoru iza kantuna,

tu je bio pa je otišao, dakle to su svi svjedoci vremena pa žao mi je što oni neće tu moć nastupati i objasniti kako je njihov tada predsjednik Vlade došao do tog imena, kakve je on dilove tada s njim što, što, što nisu tu više, možda će se javiti kasnije u pojedinačnoj raspravi pa vjerujem da će biti prilike da onda ih da im postavite to pitanje. Hvala. **Jandroković, Gordan Kad bi kolege iz HDZ-a malo manje strasno branili g. Turudića možda bismo mogli povjerovati da je neovisan, ali vi nastupate kao odvjetnici glavnog državnog odvjetnika, prežustro ga branite. Pa pustite malo pa možda stvarno onda uvjerite da je neovisan, da nije dio vašeg političkog jata. Prethodnici su bili katastrofa, uključujući i one koje je SDP izabrao znajući što se dogodilo, a znate to dobro i vi, zna to i predsjedavajući Sabora izašlo je na WikiLeaks-u. Dakle kakvi su bili prethodnici? Izvještavali su stranu ambasadu o istragama koje vodi i pokazivali tajne dokumente Bajić i Cvitan zajedno tada, umjesto da sjede u zatvoru samo su se zarotirali. Nakon toga smo imali lika glavnog državnog odvjetnika za kojeg se otkrilo da je bio član masonske lože, polagao tajnu prisegu u tajnom društvu i to da bruka bude veća paramasonske lože, a onda smo imali glavnu državnu odvjetnicu koja je dokazano lagala u Saboru. Kako gledate na ova tri elementa troje prethodnika današnjeg glavnog državnog odvjetnika? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, ovdje raspravljamo o aktualnom prijedlogu za glavnog državnog odvjetnika, to sam nebrojeno puta ponovio, a i sad ću dakle od svih kandidata koji su se javili na natječaj, a evo i vi ste imali priliku razgovarati i postaviti pitanje svakom od tih kandidata, Vlada RH temeljem zaključka povjerenstva predložila je g. Turudića za kojeg smatramo da će najbolje obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani ministre, pa evo nakon ovako transparentno provedenog natječaja čestitam na predloženom kandidatu obzirom da smo evo i mi zastupnici imali prigodu ispitivati sve kandidate, pitati ih štogod smo željeli to smo i činili i mogli smo donijeti svoj sud i svoje mišljenje o svim kandidatima. Oni svi ispunjavaju uvjete, ali g. Turudić je svojim programom predložio neke promjene koje bi trebale poboljšati rad državnoga odvjetništva. Vidimo da ste vi već matrijalnu situaciju i to imamo priliku vidjeti

Hvala lijepa uvažena zastupnice. Pa ono što smo čitavo vrijeme zapravo imali da smo o tim nekim stvarima, poput materijalnih uvjeta i i kadrovskih kapaciteta razgovarali dakle ja i glavna državna odvjetnica i to vjerujem da će se nastaviti i sa novim glavnim državnim odvjetnikom kao što smo i razgovarali i sa predsjednikom Vrhovnog suda, ali i sa predsjednicima sudova tako da zajedno smo u misiji poboljšanja uvjeta rada, ali isto tako, poboljšanja percepciji samoga pravosuđa, dakle to je ono što bi zajedno trebali raditi i suci i državni odvjetnici, ali i odvjetnici, ali isto tako i nositelji izvršne vlasti, pa u konačnici i predstavnici zakonodavne vlasti kroz rasprave oko izmjena najvažnijih zakona. Ovdje smo imali proteklih nekoliko godina značajne izmjene i normativne aktivnosti gdje je svatko i od vas mogao dati doprinos kvalitetnijim propisima. Hvala. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Pa ja mislim da niti jedan ministar nikad kraće nije držao uvodno obrazloženje, niste pričali niti pune dvije minute zašto bi g. Turudić trebao biti glavni državni odvjetnik, ali potpuno je jasno, i jako sam razočarana, moram priznati, da ste se ovdje došli u odgovoru na replike samo zaista politički obračunavati. Mislim da biste mogli uzeti lekcije kod vaših kolega ostalih, puno iskusnijih ministara koji barem se potrude stručno obrazlagati kada imaju nekakvu točku, vi to ne činite, nego se politički obračunavate ovdje s vama. Kako komentirate činjenicu da će vaš budući glavni državni odvjetnik, da je izbjegao kaznu za divljanje u prometu na bjelovarskoj zaobilaznici? Naime, on je platio kaznu od 700-tinjak kuna jer je prebrzo vozio, ali prema svjedočenju policajaca, ovoga, pokušao je pobjeći od policije, kad ga je presretač zaustavio. Da li vi mislite da takva osoba treba postati glavnim državnim odvjetnikom? **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Malo ste mi kontradiktorni u tom svom nastupu. Dakle rekli ste da je kažnjen zato i platio je kaznu pa onda da je izbjegavao platiti kaznu. Je li izbjegavao platiti ili je platio? .../Upadica se ne Kolegice Radolović, imate dvije opomene, nemojte vikati jer to je razlog za treću opomenu, a ne bih htio vas isključiti iz rasprave. Izvolite ministre, dalje. **Malenica, Ivan (HDZ)** Ja ne znam zapravo u konkretnim predmetu o čemu se, o čemu se radi, ali evo, vi ste rekli da je kolega Turudić platio kaznu, tako da, ako je platio kaznu

Ja svakako pozdravljam transparentnost postupka izbora glavnog državnog odvjetnika, međutim, isto tako i podsjećam da u vrijeme SDP-ove vlade nije bilo tako, bilo je upravo naprotiv. Naime, dok je premijer bio Milanović, tada je on u HS-u dostavio ime i prezime kandidata i tu cijela priča o izboru glavnog državnog odvjetnika u vrijeme SDP-a i počinje i završava. E za razliku upravo od SDP-ova mandata, pravosuđe je danas neovisno i to je možda upravo ono što oporbi smeta. Mi čujemo i vidimo kako bi Grmoja hapsio, to su njegove riječi, čujemo i vidimo kako bi gđa Orešković proganjala,

pojedinaca ovdje iz HS-a, dakle zastupnica i zastupnika. Neki bi hapsili, neki bi progonili, da je, dakle to je nešto što je ovaj, nedopustivo na takav način nastupati, dakle mi smo u ovom procesu odradili jedan transparentan postupak, svatko od saborskih zastupnika imao je priliku postaviti pitanje svakom kandidatu i naravno, ovaj, steći određeni dojam o kvalitetama pojedinih kandidata, za razliku od postupka kada se birao g. Cvitan za glavnog državnog odvjetnika, dakle mijenjali smo Zakon o državnom odvjetništvu isključivo iz razloga da učinimo taj čitav postupak transparentnim. Hvala. **Jandroković, Gordan Mislila sam, zna se tko i što je HDZ. A slušajući ove vaše replike iznova sam danas šokirana koliko ste puni niskosti i mržnje. Reći da ova rasprava razotkriva dvije Hrvatske i stavljati to u kontekst dvije Hrvatske? Pa da, postoje dvije Hrvatske, jedna je kriminalna i koruptivna i ta je na vlasti, a druga vam prosvjeduje na Markovo trgu. Ministre, postavljate pitanje gdje su kolege iz oporbe, a dobro znate što danas govore medijima, građanima, poručuju da im je HDZ-a dosta. A vi, zastupniče Vrkljane, pričati da u Saboru postoji zapad i istok. Zapad i istok? Ne, ne postoji nikakav zapad i istok, kako ste vi to

Vi ste pokazali time što ste ostali u klubu s kolegicom Puljak da ne držite do načela nego do vlastitog interesa. .../Upadica se ne čuje./... klupske kolegice i kolege za trgovanje utjecajem i nakon toga ostali u klubu i uporno svima drugima dijelite lekcije o moralu, o poštivanju zakona, o nekakvoj pravdi, pa dajte stanite malo. Iziđite pošteno iz kluba i ostavite one koje ste optužili za kriminal. To, to, ja ne razumijem vas. Kolega Deur, izvolite, povreda Poslovnika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče, 238. Kolegica Orešković, prije svega, bilo bi dobro da nam pojasnite, kad imate vremena koja je transparentnost Zorana Milanovića i vas u vašem odabiru prvome na koji način je on to sve pojasnio, a i kad je došao izabran za predsjednika, dao vam je jedno zgodno ime za vas, tako da vaša ljubav, vjerujem, nikome nije dobrodošla. Kolega Deur, ovo je replika, a ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Vrkljan, izvolite. **Vrkljan, Milan (Pravedna Hrvatska)** Povreda Poslovnika od zastupnice Orešković. Zastupnica Orešković, u Hrvatskoj postoji, još ću vam jednom ponoviti, samo politički zapad i politički istok. Vi ste politički istok i gurate Hrvatsku tamo gdje ne pripada, u istočnu pričuvu kojoj nikada se Hrvatska više ne bi trebala vratit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Vrkljan, i ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238. Zaista nas vrijeđa kolega Orešković jer nama koji smo članovi jedne stranke cijelo vrijeme govori da smo mi nekakvi žetončići ovdje i dizači ruku, ne. Gospođa je prošla 5 godina, četiri stranke ona nije nikakav žetončić. Ulizuje se SDP-u, želi biti na listi njihovoj ovdje jer zna da ne može proći s onom svojom 4. strankom i nama govori da smo mi takve ulizice. Gospođo Orešković, birajte riječi jer vas svaka koju nama uputite oslikava.

je izrijekom uvrijedila sve hrvatske branitelje i dr. Franju Tuđmana, nazivajući ih karcinomom hrvatskoga društva. Također ta ista gospođa Orešković proganjala bi sve HDZ-ovce. Teško ju je gledati i slušati u tolikoj, tolikoj količini mržnje, gnjeva i njezine mizantropije. …/Upadica

Uvaženi predsjedniče sabora, vi vrlo često uzimate svoju predsjedavajuću poziciju kao mogućnost da nam držite moralke, da odgovarate zapravo u smislu zapravo to možemo podvesti pod povrede Poslovnika pa vam ja molim da me podučite po kojim,

je zadaća održavati red na sjednici i upozoravati kada se iznose stvari i, i iskazuju riječi koje odudaraju od onoga što bi trebao bit standard u Hrvatskom saboru. Neki zastupnici i neke zastupnice, vrlo često izlaze izvan okvira onoga što smatram da je prihvatljivo. Kleveće se, optužuje, nekad se bude i prost i vulgaran i u tim trenutcima ja interveniram. Ne držim vama svima ovaj lekcije, nego isključivo polemiziram i govorim o onoj, onom zastupniku ili onoj zastupnici koja izlazi izvan okvira onoga što smatram prihvatljivim. I to je moja dužnost. Meni bi bilo najlakše pustiti da svatko od vas govori što hoće, možemo i tako ali na šta bi se to onda pretvorilo. A ovako kontinuirano ponavljanje i vrijeđanje kolegica i kolega zastupnika i nazivanje nekih da su žetončići, uhljebi, da neki vrijede više nego što vrijede drugi, to procjenjuju građani na izborima. E, zato ja reagiram jer smatram da nije korektno ovaj na taj način govoriti o kolegicama i kolegama. Kolega, ne. Da li je odgovor na repliku? Ministar izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvažena zastupnice pa evo, mojim dolascima ovdje u Hrvatski sabor nigdje i od nikoga zapravo nisam osjetio toliku mržnju nego od vas. Dakle od vas nisam čuo nikakve konstruktivne kritike i rasprave na temu zakonskih prijedloga već samo mržnju. Ja očekujem od vas da se naravno i danas u pojedinačnoj raspravi ali u svakom slijedećem mom dolasku ovdje u sabor, referirate na ovo što je predsjednik sabora istaknuo. Dakle vi ste gospodina Puljka vašeg predsjednika stranke optužili za sukob interesa međutim i dalje ste ostali u klubu. Vi kao velika, veliki borac za protiv sukoba interesa, a pristajete biti u istom klubu sa njegovom suprugom i zastupnicom vaše stranke. Dakle to je zapravo licemjerstvo i ja očekujem da vi odgovorite na to pitanje, zašto ste to napravili? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne može zastupnica sada odgovarati, imat će prilike kroz druge forme. Kolega Ivanović izvolite replika. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre ja ću se suzdržati od dijagnoza, dao sam ih neki dan pa možda nisam ni dovoljno stručan. Pitat ću vas nešto ministre što mislim da je, da je bitno. Jalovost oporbe u ove 4 godine mislim da je bespredmetno razgovarati o njoj. Licemjerstvo, dvoličnost, izvrtanje teza, sve ono što govore u stvari toga se ne drže ili su imali drugačije uzuse dok su oni bili na vlasti. Koliko su opasne izjave predsjednika Republike, a vezane za izbor glavnog državnog odvjetnika. On je predsjednik RH, pravosuđe je neovisna grana vlasti u RH, koliko on takvim izjavama, naravno želeći pomoći oporbi, u stvari šteti pravosuđu, šteti državnom odvjetništvu i ukupnom tom jednom dojmu koji Hrvatska treba poslati i Europi pa naravno i hrvatskim građanima.

predlaganja glavnog državnog odvjetnika, ali očito sad bi predsjednik Republike htio također utjecati ili spriječiti neke, neke stvari. Naravno, izbor glavnog državnog odvjetnika je na Hrvatskom saboru, na zastupnicima koji su izabrani od strane građana, dakle voljom građana, tako da očekujem zapravo da evo se ovdje odluči o tome tko će biti glavni državni odvjetnik, a ne da to radi predsjednik Republike.

kad govorimo o gospodarima prstenova imamo onaj Hobiton, imamo Rohansko carstvo, a imamo i mordor. Vi ste kolegice Orešković, a ne samo vi nego i Most i SDP i Možemo!, vi ste u Mordoru i to duboko u Mordoru. Što se tiče bezidejnosti oporbe, danas je to najbolje pokazala kolegica Raspudić velika svećenica kad je održala evanđelje po Ninu i kad je govorila o nadi u Hrvatskoj Republici, bez teme. Samo jedno evanđelje po Ninu, a vi pokazujete istu bezidejnost ali kod vas je suprotna, vi ne dajete nadu vi dajete, pružate samo mržnju. I naposljetku, zašto vi lijeva oporbo ignorirate činjenicu da je vaš potencijalni koalicijski partner Grmoja također nam

mislim da ste slikovito to prikazali. Ja ću možda poslije ili večeras malo pogledati to da vidimo što to gospodin, gospođa Selak Raspudić tvrdi kako ona zapravo vidi u tom svom evanđelju ovaj RH. Hvala. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre evo znamo da demokracija nije savršen oblik vladanja, ali nema boljeg. Dakle, mi smo išli u javnu proceduru, javili su se ljudi koji se osjećaju spremni, koji su ispunili sve svoje kvalifikacije, prošli su saborski odbor, prošli su povjerenstvo u Vladi i normalno je u demokraciji obrati jednog kandidata. ovdje oporba zapravo ne sluša sebe i svoj razum nego slušaju Stjepana Mesića i gospodina predsjednika Zorana Milanovića. javili u javnom prostoru zasigurno ni ovakve tenzije ne bi bile ovdje u sabornici. Ako želimo demokraciju onda trebamo poštivati demokratske procese, a ovo je mislim najtransparentniji oblik dosada izbora u Državno odvjetništvo, pa izvolite mi komentirajte. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, pa mi smo zapravo zadnjim izmjenama Zakona o Državnom odvjetništvu dali još jednu jaču ulogu Hrvatskom saboru s obzirom da je do zadnjih izmjena Hrvatski sabor samo glasovao o jednom kandidatu, ovdje imamo zapravo priliku, imali ste priliku i kroz saborski odbor postaviti pitanje svim kandidatima koji su se na taj javni poziv. U konačnici saborski odbor je mogao glasovati o svim kandidatima tako da smo čitav postupak učinili transparentnim i ujednačili ga sa izborom predsjednika Vrhovnog suda i izborom dakle predsjednika Vrhovnog suda. Time zapravo pokazujemo otvorenost, time pokazujemo transparentnost za razliku od nekih postupaka koji su bili za vrijeme SDP-ove vlasti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Baričević, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre upravo je zaslugom ove Vlade izmijenjena i dopunjena odredba o izboru kako i predsjednika Vrhovnog suda tako i danas glavnog državnog odvjetnika sve kako bi se ispoštovala demokratska procedura, kako bi izbor bio transparentniji i vidljiviji i jasniji. evo ja vam osobno i zahvaljujem na izmjeni i moje pitanje je kako je to bilo prije da ponovite evo ovdje nama svima kako bi, kako je to bilo prije da nije bilo ove izmjene i ove procedure koja je jasnija transpari… transparentnija. Hvala. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, pa evo imali smo tada izbor odnosno predlaganje na način da je predsjednik vlade Milanović odjednom dakle došao, napisao prijedlog u vladi i dostavio ga Hrvatskom saboru bez obrazlaganja svog prijedloga, bez mogućnosti da se raspravlja o više kandidata. Dakle, on je imao jedan postupak koji je bio potpuno netransparentan. Mi smo ipak ovdje dali priliku da se raspravlja o svim kandidatima, to je zapravo i svi kandidati koji su se javili na javni poziv mogu pojasniti svoj program, a isto tako mogu odgovoriti na sva pitanja što se zapravo i vidjelo na samoj sjednici Odbora za pravosuđe. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** To je to što se tiče replika tako da sad prelazimo na rasprave klubova. Prvi na redu Klub zastupnika Fokusa i Reformista i poštovana kolegica Odbor se nije sastajao, pa vi ste dali prethodno mišljenje, ali ako želite možete izvijestiti kolega Jakšiću. Evo, izvolite. Hvala predsjedniče. U ime odbora bi samo htio reći da smo odradili sjednicu na kojoj su bila prisutna sva četiri kandidata gdje su sva četvorica mogli podnijeti svoje viđenje stanja u Državnom odvjetništvu i da su na kraju većinom glasova sva četiri kandidata bila dobila pozitivno pozitivno mišljenje. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Idemo dalje sada, kao što sam najavio Klub zastupnika Fokusa i Reformista, poštovana kolegica Martinčević, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege, Klub Fokusa i Reformista neće podržati prijedlog imenovanja gospodina Turudića glavnim državnim odvjetnikom jer će se upravo ovim izborom premreženost i zarobljenost hrvatskog društva HDZ-ovim kadrovima dodatno proširiti i ojačati na jednoj vrlo važnoj i vrlo utjecajnoj poziciji, poziciji koja bi trebala biti brana sistemskoj korupciji, korupciji koja izjeda našu državu, a sa ovakvim izborom zapravo će joj biti podrška. Tema sudova, sudaca, državnog odvjetnika i svega povezanog s time ne izlazi iz fokusa politike, medija, cjelokupne javnosti naravno potpuno opravdano jer je funkcionirajuće pravosuđe temelj pravne države i demokratskog društva. Stoga su naglašeno problematične situacije koje u ovom trenutku imamo u Hrvatskoj, a to su pitanje izbora državnog odvjetnika o čemu danas raspravljamo te tzv. bijeli štrajk ali zapravo crna priča hrvatskog pravosuđa. Kada govorimo o izboru državnog odvjetnika tu imamo dvije vrlo opasne pozicije. Prvo je činjenica da premijer sa svojom pratnjom HDZ-ovih ministara, dakle da skratimo premijer osobno predlaže državnog odvjetnika i onda se taj državni odvjetnik potvrđuje u saboru običnom većinom od 76 ruku HDZ-a i vjernih im partnera. Druga opasna činjenica je sama funkcija i pozicija državnog odvjetnika koja je takva kakva je obzirom na njegov neupitan značaj za funkcioniranje pravosudnog sustava i činjenicu da je pozicija glavnog državnog odvjetnika utjecajnija utjecajnija i potencijalno podložnija političkom utjecaju od primjerice predsjednika Vrhovnog suda koji se bira 2/3 većinom ovdje u saboru te da je državni odvjetnik u sustavu vertikalnog funkcioniranja osobno nadređen svim državnim odvjetnicima u državi i ima sve ovlasti naređivanja, a po potrebi željama eventualno naputcima, dakle poticanja, usporavanja, zaustavljanja, prebacivanja itd., svih procesa. I naravno da se svima nameće jedno jedino pitanje, a to je kako državni odvjetnik može biti neovisan u situaciji kada ga premijer i predlaže i potvrđuje. I na sve to sama činjenica da premijer danas predlaže osobu koja se što se javnosti tiče, koja što se javnosti tiče duboko politički kompromitirana, koja se javno vodi kao HDZ-ov stranački kadar, koja se kontinuirano pojavljuje u društvenim kronikama zajedno sa osobama koje su osumnjičene, optužene i kazneno presuđene ili su dio društva koje mediji prozivaju kriminalnim miljeom. Pokazuje da se ovdje zapravo radi o samovolji koja predstavlja i svojevrsno nasilje nad institucijama. Upravo iz tog razloga reformisti su već više puta, a intenzivno prije godinu dana kada smo ovdje imali izbor za predsjednika Vrhovnog suda, predlagali da se i državni odvjetnik kao i predsjednik Vrhovnog suda, mora u saboru birati većinom od 2/3. Vidimo Vidimo da to sada podržavaju i neke druge oporbene stranke. Takav bi izbor, izbor dakle sa 2/3 zastupnika u ovom saboru značio da bi se morao postići politički konsenzus vladajućih i oporbe, a to bi značilo da državni odvjetnik ne bi bio u situaciji da bude samo samo produžena ruka vladajućih i to bi za ovu državu bilo pametno i zdravo. Jer društva koja nisu postigla punu zrelost demokratskih procesa, društvo gdje politika ima ogroman utjecaj na institucije, na medije, društvo gdje je korupcija i to ona najopasnija sistemska korupcija, snažno prisutna ta su društva, a takvo je naše društvo, posebno osjetljiva na upravo ovakve funkcije kakva je funkcija državnog odvjetnika. No izbor državnog odvjetnika samo je dio te cijele kao što sam već rekla crne priče o našem pravosuđu. Priče u kojem je saznajemo od predsjednika Vrhovnog suda da se premijer Plenković nije stigao s njime sastati više od pola godina, a da mu se ministar Malenica ne stigne javiti na telefon. Uopće ne ulazeći u temu opravdanosti odnosno neopravdanosti materijalnih zahtjeva sudaca i svih njihovih izjava, potpuno je jasno da je njihov ključni zahtjev sveobuhvatno jasno i jedinstveno zakonsko rješenje, a kako se njihovi zahtjevi i situacije ne bi rješavale ad hoc intervencijama Vlade, dakle od slučaja do slučaja jer se upravo na taj način sudstvo, a koje bi trebalo biti neovisno, dovodi u situaciju kontinuirate ovisnosti o trenutačnim interesima Vlade ili pak raspoloženjima premijera. Takva je situacija sa stajališta trodiobe vlasti i neovisnosti pravosuđa potpuno neprihvatljiva posebno kada i stavimo u kontekst činjenice da je naše pravosuđe ocijenjeno najlošije, dakle ne od bilo koga nego neovisnih europskih institucija i istraživanja dakle kao najlošije te da u njega ima povjerenje svega 2% građana, što je manje čak i od povjerenja u politiku što je zapravo skoro nemoguće. Dakle sudstvo treba cjelovito zakonsko rješenje, rješenje koje se odnosi na njihova prava ali isto tako i to hitno treba i reformu cijelog sustava. Uvođenjem mjerljivih kvaliteta, kriterija kvalitete rada sudaca te uvođenje sankcija za loš rad, za nerad, za sporost, a koji se očituje u gomilama predmeta koji se vuku godinama pa i desetljećima uz istovremene zahtjeve tih istih sudaca da im se dozvoli plaćeni rad van sudova što nas dovodi do potpunog apsurda. Reformisti su ponudili rješenje za ove probleme, neke od tih rješenja dali smo i za neka od tih rješenja dali smo i konkretne zakonske prijedloge. Jedan od tih ključnih prijedloga najuže je vezan uz borbu protiv korupcije. Hrvatsku kao što sam već nekoliko puta naglasila, danas i EU i sami građani percipiraju kao državu podložnu korupciji. Brojni pokazatelji govore da se radi o sistemskoj korupciji koja prožima državne institucije, javne tvrtke, lokalnu samoupravu. Sistemska korupcija je ta koja razara državu. Ako želimo pojačati borbu protiv korupcije, onda bi bilo dobro da krenemo od državnih dužnosnika jer ćemo na taj način poslati najbolju poruku građanima o našem stavu o korupciji. S druge strane svjedoci smo neefikasnosti pravosuđa u procesuiranju otkrivene korupcije kada se radi o kaznenom progonu upravo državnih dužnosnika. Procesi koje javnost prati i putem kojih ocjenjuje i pravosuđe i ukupno stanje u društvu vezano uz borbu protiv korupcije traju 10-ak i više godina. Umjesto da upravo tim procesima po principu generalne prevencije se djeluje na građane, prije svega na dužnosnike da se okane budućih koruptivnih radnji, šalje se poruka da se politički utjecajni okrivljenici, mogu u nedogled izvlačiti od zasluženih kazni. Stoga je ključno ubrzati pravosudne procese. Za to je naravno potrebna sveobuhvatna izmjena Zakona o kaznenim postupcima i to je nešto što svakako treba napraviti u sklopu cjelokupne reforme pravosuđa ali nešto se može odraditi i odmah i upravo zato smo predložili izmjene i dopune zakona kojim bi se u prvoj fazi ta primjerena brzina suđenja primijenila za društveno najopasnija djela, ona iz nadležnosti USKOK-a, a kojima se vrši kazneni progon državnih dužnosnika, predsjednika i članova uprava javnih tvrtki i tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ta kategorija ljudi raspolaže javnim novcem, ima razne privilegije te za optužbe za korupciju i treba odgovarati u primjerenom vremenu, a ne nakon desetljeća i više. Obzirom da su reflektori javnosti danas potpuno opravdano usmjereni na pitanja iz obiteljskog prava to su također predmeti u kojima sudovi moraju djelovati brzo i pravedno. Ovdje govorimo doslovno o zlostavljanju cijelih obitelji, primarno djece koja traju godinama i desetljećima. Tko su ti ljudi koji o pitanju skrbništva odlučuju cijelo desetljeće, tko su ti suci? Koja je to razina bahatosti i bešćutnosti, koji je to sustav u kojem jedino suci nemaju niti obveze niti odgovornosti niti bilo kakvih sankcija za svoj loš rad, svoj nerad, sporost i gotovo opipljivu korupciju. Rade što žele, kada žele, kako žele, izrugujući se pri tom cijelom sustavu i svim građanima. Iz svega ovoga što sam danas govorila potpuno je jasna važnost sustava pravosuđa za našu državu i naše građane, a na žalost sve ovo što danas Vlada radi i vezano uz izbor državnog odvjetnika i u situaciji u pravosuđu su koraci u potpuno pogrešnom smjeru. Za kraj samo da podcrtam da ova rasprava kluba FOKUS-a i Reformista nije samo čista kritika, nije samo nabrajanje svega što nije dobro već smo iznijeli, odnosno ponovili nekoliko vrlo konkretnih prijedloga, a ključno prvo, dakle izbor državnog odvjetnika na prijedlog Vlade dvotrećinskom većinom u Saboru, a čime bismo u startu zapravo izbjegli cijeli ovaj cirkus i drugo izmjene i dopune Zakona o kaznenim postupcima kojima bi se krenulo u ozbiljnu borbu protiv korupcije. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika poštovana zastupnica Komes. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Povreda Poslovnika. Evo da nije sve tako crno kako kolegica Martinčević se izjasnila u svom izlaganju govori činjenica da je evo nakon izvjesnog vremena provođenja istrage na današnji dan podignuta od strane USKOK-a optužnica protiv kolege, dakle stranačkog kolege iz redova Čačićevih Reformista, dakle kolege stranački, kolegice. Bivši gradonačelnik Petrinje gospodin Darinko Dumbović i nadam se da će vrlo brzo da će dobiti epilog

se podigla optužnica, nakon tri i pol. Koji su to izvidi koji traju tri i pol godine? I kada se podigla optužnica? Prigodno sada 3 mjeseca pred izbore. Kada će do presude doći to ćemo vidjeti kakva će ona biti ikad ili nikad. Nakon desetljeća će reći se eto nije bio kriv, a u međuvremenu smo mi jako dobro se pozicionirali oko izbora,

Dakle, to je velika razlika, a drago mi je da se ovako reagira i voljela bih da u takvim reakcijama budemo dosljedni onda bez obzira na stranački predznak kada se diže optužnica, kada se govori o osumnjičenicima ili okrivljenicima da se ne prejudicira do konačnog pravilnika, odnosno do pravomoćne presude. Dobro. To znate i sami da je bila replika, pa vam moram dati opomenu, druga je. Je li? Kolega Klarić je digao isto povredu Poslovnika. **Klarić, Tomislav (HDZ)** 238. kolegica je vrlo žustro reagirala kad se spomene pripadnik njene stranke, ali postoji nešto što se nikad nije pokrenulo, a trebalo se pokrenuti. Način na koji je vaš potpredsjednik Vlade u to vrijeme Čačić i mailovima smjenjivao članove Nadzornog odbora, uprave. Trebalo je istražiti možda, a nikad se nije istražilo kako je na silu zatvoreno brodogradilište Kraljevica koja sad itekako dobro funkcionira. Masu toga, pa imamo … /Govornik se ne razumije./… pa imamo gore vratnik iznad Senja, hotel. Svašta nešto tu ima, ali nikad nije istraga išla u tom smjeru u kojem vi upozoravate, a HDZ-ovci su uvijek procesuirani uvijek kad je trebalo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je također bila replika, pa dobivate opomenu. Kolegice Martinčević, to će vam bit treća. Rekli su mi da mi ne opominjem ponekad, pa onda evo ja vas moram upozorit na to. Dakle, u odnosu na činjenicu da je HDZ kao stranka optužen kao kriminalna organizacija gospodin Čačić nikada u životu u svojih 40 godina rada u gospodarstvu i 30 godina bavljenja politikom nikada bio, nije bio niti priveden na razgovor, kamoli optužen, kamoli uopće, dakle ni na jedan način procesuiran za bilo kakvo kazneno ili kriminalno djelo. Dakle, a od toga je HDZ 25 godina na vlasti. Dakle, da ste ikoga mogli optužiti to bi bio Čačić. Niste mogli, niste imali za što. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je, znate i sami bila replika pa vam moram dati treću opomenu. 238. je povrijeđen. Naime, dužan sam spomenuti da postoji cijela knjiga kaznenih djela koju je napisao bivši zaposlenik Koninga koja nije procesuirana i u tom grmu baš leži zec zašto nije procesuirana. Današnji državni odvjetnik najavljuje inspekcijski nadzor, češljanje svih predmeta odvjetništvu i USKOK-u pa da vidimo tko je to bio u donjoj ladici, a tko je za 45 kuna bio procesuiran. Dobro i to je bila replika. Moram vam dati opomenu. Kolega Klarić ponovo ste digli povredu Poslovnika? **Klarić, Tomislav (HDZ)** 238. Upravo je to činjenica, upravo ovo što govorite potreba je nužnost da se promijeni pristup, da se ne istražuje samo jedna strana, da se istražuje sve u Hrvatskoj

Hajmo sada na klubove. Sad će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala. Dakle, kako su riječima la comedia infinita završavale komedije del arte u Italiji, tako slobodno možemo te riječi upotrijebiti i za cjelokupan ovaj proces izbora glavnog državnog odvjetnika, ali i donošenje ovog lex AP. Dakle, svašta smo se naslušali i nagledali u ovoj dramici oko izbora glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, od prvog čina drame kad nas je gospođa Hrvoj-Šipek izvijestila da ne želi drugi mandat preko višetjednih nagađanja je li Ivan Turudić Plenkovićev kandidat sa zvjezdicom ili je on tek kao što sam ja mislio Plenkovićev mamac za neupućenu javnost. I na kraju sa ovim dramatičnim epilogom u kojem je Plenković tri sata prije sjednice Vlade uz kavu i novine prelomio za Turudića. Tako u jednoj rečenici, dakle glasi ova službena verzija kako smo došli do ove odluke o kojoj danas ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo. U svakom slučaju aktualna parlamentarna većina konzumirat će svoje ustavno i zakonsko pravo da prije nego što istekne mandat ovog saziva sabora instalira novog glavnog državnog odvjetnika i to je zapravo ključ cijele ove priče, de facto ova je Vlada i njezina parlamentarna većina, iz njihove i Plenkovićeve dakle perspektive postigla sve svoje ključne ciljeve, rekli bismo strateške ciljeve. Svi su čelni ljudi na čelu svih ključnih institucija za borbu protiv korupcije, Plenkovićev i HDZ-ov izbor. Oni vjerojatno računaju na to da će ta kadrovska križaljka biti dovoljna brana istraživanju njihove korupcije čak i ako izgube vlast na predstojećim izborima, pa dok se ponovno regrupiraju u novom pohodu na vlast. Iz naše oporbene perspektive stvari izgledaju drugačije naravno. Iz naše perspektive strši činjenica da su i budući glavni državni odvjetnik, kao i čelni ljudi ljudi drugih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije svi odreda imenovani, to sam rekao ovdje u stanci, od najkorumpiranije političke klike koja je ikad držala vlast u ovoj zemlji. Činjenica da će u izboru glavnog državnog odvjetnika direktno sudjelovati i osobe protiv kojih se vode kazneni postupci i koje su predmet postupanja DORH-a govori dovoljno sama za sebe. To nije pitanje političke kulture ili nekulture, etičkih standarda u politici i u saboru općenito, nego je pitanje sukoba interesa koji nam se baš ovih dana i u ovoj odluci flagrantno otkrivaju. Doista imamo jednu trulu situaciju gdje će se, gdje će DORH-ovi osumnjičenici birati ključnu osobu tog ključnog pravosudnog sustava i to je nešto što će pratiti Ivana Turudića kao budućeg glavnog državnog odvjetnika, ali i Državno odvjetništvo u cjelini. Svaki njihov potez, to sam rekao, svaka optužnica gledat će se kroz tu činjenicu, kroz prizmu te činjenice, dakle svako uhićenje, svaka istraga, svaka optužnica mjerit će se kroz prizmu činjenice na koji je način izabrana čelna osoba DORH-a i tko je tu čelnu osobu postavio. To je posljedica ovoga što se i danas ovdje Međutim ono što me brine iznad svega je da će u DORH-u sve ostati po starom. To je sustav koji je zapušten, koji je već odavno u kadrovima deficitaran, iz kojeg se rado odlazi, koji je praktički na današnji dan u nekoj vrsti štrajka i to ne samo zbog plaća nego i zbog uvjeta rada. Sustav je to u kojem se ne vidi i ne zna koji je lanac odgovornosti. Još uvijek se ne zna ni tko je zaribao u predmetu Agrokor, a prema izjavama iz DORH-a pokušava nam se prikazati da državni odvjetnici i njihovi zamjenici na bilo kojoj razini odlučivanja mogu samostalno iskeširat milijune za jedno jedinio vještačenje, te da takve financijske odluke spadaju u domenu samostalnog odlučivanja svakog državnog odvjetnika pojedinačno. Al to nije sve, ono kako bi rekli. Mi u Hrvatskoj danas imamo situaciju u kojoj predsjednik Vlade, pazite ovo, predsjednik Vlade i jedna njegova ministrica rukama i nogama se bore, dakle, ma ne rukama i nogama, možemo reć da se noktima grebu da nadležnost u njihovom predmetu bude u rukama hrvatskog DORH-a premda je kriminalističko istraživanje pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja. ako su institucije drage kolege iz vladajuće većine tako neovisne zašto Plenković želi da ga progoni hrvatski DORH, a ne Ured europskog javnog tužitelja? Zašto želite da vas progoni hrvatski DORH, a ne Ured europskog javnog tužitelja ako su institucije neovisne ili ako su ovakve kakve kažu kolege HZD-ovci, nas HDZ-ovce se proganja, evo npr. Čačića i ostale se ne proganja? Ako je to uistinu tako zašto traž…, Đakiću, Đakiću zašto tražite da vas progoni hrvatski DORH-a, a ne Ured europskog javnog tužitelja? Odgovorite mi na to pitanje. Zašto tražite, zašto to tražite? Zato što je ovakav DORH u vašim rukama i vi želite da ostane u vašim rukama. I pazite, vi prodajete priču ja ću nekoga uhićivati i ja ću nekoga progonit, ja ću nekoga progoniti. Pa vi, to se zna da svim gradonačelnicima koji nisu iz redova vladajuće većine visi im PNUSKOK u gradovima ne biste li im nešto našli. Time se vi služite i vi pričate o političkom progonu, pa kako vas sram nije? A tažite da vam, da vas progoni DORH, a ne Ured europskog javnog tužitelja. Pazite tu logiku da neka vlast i neki dužnosnici Vlade imaju shvaćanje kako će imati povoljniji tretman u možebitnom kaznenom postupku ako ga vode domaći državni odvjetnici umjesto europskih. To je vaša logika, to je ta vaša bahatost, to je ta vaša arogancija. Ja se stoput mogu prisjetiti kako su mi kolege zastupnici iz parlamentarne većine prigovarali da se miješam u rad DORH-a i pravosuđa. Al kada Plenković javno u kameru propituje meritorne odluke o nadležnosti Europskog javnog tužitelja onda muk, tišina, onda Đakić ni zuc…/Upadica Đakić: Da si ti Grizli bilo bi dobro da si Grizli. Eto to je onako kako zapravo Plenković i HDZ preuzimaju i kako preuzimaju zapravo kontrolu nad institucijama i kako poimaju DORH, kao produženu ruku u njihovoj operaciji skrivanja papira, o njihovoj korupciji skrivanja informacija o njihovoj korupciji. Znate što je za vas DORH? Za vas je DORH čuvar vaših tajni Đakiću, to je za vas DORH, to je ministre Malenica za vas DORH, čuvar vaših tajni,

a istina uvijek izaziva takve reakcije kakve možemo vidjeti kod kolege Đakića. I što onda mi možemo iz Mosta misliti o čovjeku Turudiću ako je on izbor Plenkovića i HDZ-a? Možemo samo reći Most ga neće podržati. Međutim prije nego što dam riječ poštovanom zastupniku Grbinu na galeriji ćemo pozdraviti učenice i učenike Upravne škole iz Zagreba.

kojom danas svjedočimo u sabornici je strašna, kao i količina zabijanja glave u pijesak i laganja, ali s ovim drugim se malo teže boriti nego sa neznanjem. Kolega Đakiću, pravosudna inspekcija nije u nadležnosti glavnog državnog odvjetnika. Znate li tko je po zakonu nadležan za poslove pravosudne inspekcije, tko njome rukovodi, tko je taj u čijem je ministarstvu ustrojena i tko bi trebao paziti da se njeni poslovi provode? Ovaj gospodin ovdje, ministar nadležan za pravosuđe je taj koji rukovodi pravosudnom inspekcijom koja bi trebala nadzirati rad sudova i državnih odvjetništava. Pa ako pravosudna inspekcija ne radi svoj posao onda to nije pitanje niti za predsjednika Vrhovnog suda niti za glavnog državnog odvjetnika nego je ovo pitajte ministra ako imate nekakve probleme sa pravosudnom inspekcijom. A što se tiče rada glavnog državnog odvjetnika, državno odvjetništvo za one koji ne znaju je za razliku od sudova strogo ustrojena hijerarhijska organizacija. A znate šta to znači? Vojna struktura. Imamo osobu na vrhu i piramidu koja se spušta dole. I za razliku od predsjednika Vrhovnog suda koji ne može nalagati, ne može nalagati nekome kako će donositi odluke u pojedinačnim predmetima, glavni državni odvjetnik itekako ima ovlasti prema nižim državnim odvjetnicima i u opisu njegovog rada je kontinuirano permanentno provođenje nadzora nad nižim državnim odvjetništvima. I ne treba meni najava Turudića niti bilo kojeg drugog kandidata da će provesti nadzor u USKOK-u ili nekom nižem državnom odvjetništvu, on to mora radit jer mu je toj posao. Đakiću ako imate neki problem sa mnom prijavite me, prijavite me, al pometite prvo pred svojim pragom i u svojoj obitelji, a tek onda krenite prema drugima. A što se tiče Turudića ili kako u nekim SMS porukama stoji Turuda, što reći? Prijatelj, najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Prijateljica jedna od najpoznatijih hrvatskih političarki sa optužnicom, ne mogu točno reći kojeg prezimena jer se to dosta često mijenjalo u zadnjih nekoliko mjeseci. Turud ili Turudić tužbe protiv novinara, nezadovoljan pisanjem protiv novinara pokreće kaznene postupke i to prije lex AP-a da ne bi bilo zabune, a bogami i tuži nakladnike i izvuče 10, 20 hiljada eura kako kapne sa strane, život je težak. Ali ni tih 10, 20 hiljada eura koje je dobio tužeći novine očito nisu dovoljni jer dotični Turud ili Turudić, da ne bude zabune, izgleda sa uskočkim optuženicima dogovara i neke dilove za odijela. Valjda si ih ne može sa sudačkom plaćom sam platiti pa mu to mora neko drugi sa strane riješiti. Jeste li ga to pitali? Jeste li o tome razgovarali s njime kada ste ga saslušavali iza zatvorenih vrata? Čovjek upitan na Odboru za pravosuđe u oči saborskih zastupnika, kamera i cijele hrvatske javnosti laže da nije držao gotovo sedam mjeseci spis svojeg bratića u ladici. A kada ga sa Županijskog suda demantiraju nikom ništa, ništa se nije dogodilo. To je čovjek kojeg vi predlažete, odite ministre slobodno, to je čovjek kojeg vi predlažete za glavnog državnog odvjetnika. A vi ministre prije nego što odete minutu i po ste izdržali braniti svojeg kandidata i u tih minutu i po niste bili u stanju za njega reći jednu konkretnu lijepu riječ. Zašto? Pa zato što znate koga vas je vaš šef natjerao da dođete ovdje braniti. A koga? Čovjeka za kojeg je Ivo Sanader rekao to je naš dečko, to je naš dečko i taj naš dečko i dan danas je ostao vaš dečko. Čovjek koji je sam za sebe rekao da je određen HDZ-om, određen HDZ-om. Imenujte ga za ministra, nema problema to je politička odluka, ali ne možete takav čovjek doći na čelo državnog odvjetništva, ne možete ga predložiti na čelo državnog odvjetništva, a da onda očekujete da mi na to nećemo reagirati, da ćemo zabiti glavu u pijesak i praviti se da se ništa ne događa. Sve van, sve afere van, o svemu se mora moći razgovarati, a vi to želite spriječiti. Sa jedne strane sa lex AP-om, zakonom opasnih namjera, a s druge strane imenovanjem čovjeka koji jedva čeka i sam je to rekao, koji jedva čeka da takav zakon počne provoditi. Ajmo malo na program konkretno, vjerujem da ste ga pročitali, siguran sam da ste ga pročitali, siguran sam da ste razumjeli o tome što taj čovjek u tom programu piše. Jel tako Đakiću? Svaku riječ ste pročitali, pa ste recimo siguran sam i vidjeli kada dođemo do USKOK-a kako se čovjek koncentrirao na to koliko pospješiti rad te institucije. Znate li što mu je najvažnije? Znate li što mu je najvažnije? Najvažnije mu je da se promijeni lokacija USKOK-a kako bi došla što bliže zgradu DORH-a u Gajevom kako bi on mogao bolje kontrolirati što USKOK radi. Ne daj Bože da neka optužnica krene u krivom smjeru kojeg on i voljeni mu vođa AP nisu odobreni. Jeste li svjesni da će to biti čovjek koji će rješavati sukobe nadležnosti između Ureda europskog javnog tužitelja i našeg DORH-a? Jeste li svjesni Jeste li svjesni toga? Pa vidljivo je iz svog njegovog ponašanja kako će te predmete izuzimati. Ajmo dalje govoriti o njegovom konkretnom radu. Pa to je čovjek koji je prije nekoliko mjeseci donio odluku maksimalno otežati podnošenje i pravomoćnost optužnica u svim kaznenim postupcima u kojima imamo brojne dokaze. Bit će dovoljno za odvjetnika i vjerujte mi, znam o čemu pričam, znam o čemu pričam jer moji kolege iz moje bivše profesije trljaju ruke od kad je ta presuda donijeta, bit će dovoljan jedan ovakav list papira da napišu, tražimo da se izuzmu dokazi od stranice 1.-101. spisa kao nezakoniti, da se svaki predmet blokira na mjesec ili dva po odluci koju je Turudić donio, gdje će se to morati u izreci i obrazloženju za svaki dokaz pojedino navesti. Pa nema šanse nakon ovog da jedna optužnica opstane. U svakoj će se tražiti dlaka u jajetu i zarez zbog onog što je Turudić napravio. Dolazi na čelo institucije nakon što joj je kao sudac pucao u noge. Okljaštrio ju, otežao joj rad i vi ga za to honorirate. Šta to znači? Ne želite borbu protiv korupcije.

Tolike kontroverze. Jedna od stvari koja je ključna za dobro, ispravno funkcioniranje pravosuđa je i povjerenje koje će građani imati u njega. Sa Turudićem na čelu DORH-a, to povjerenje nestaje. Nestaje, jer je to institucija koja bi morala biti neovisna, a ako u nju dovodite, pa čak i da to nije na vrh, ako dovodite na bilo koju stepenicu osobu koja se povezuje sa bjeguncima, osobu koja se povezuje s osumnjičenicima, osobu koja se spominje u sudskim spisima, vi ste pokazali prijezir. Vi ste se nasmijali u lice brojnim ljudima koji tamo crnče od jutra do mraka, nekad u nemogućim uvjetima. U kancelarijama u kojima se ne možete kretati od nagomilanih spisa, koji ostaju debelo preko kraja radnog vremena kako bi riješili i u građanskim i u kaznenim predmetima ono što im je stavljeno na stol, dovodite im na čelo ovakvu osobu. Pa sram i stid vas može biti! Sram i stid vas može biti! Vi želite ubiti one ostatke povjerenja koje građani imaju da institucije ponekad mogu napraviti svoj posao i to ćete napraviti jednim potezom. I kada kažem da ćemo Turudića nakon izbora razriješiti, da, čvrsto stojim kod toga. Ali ne zato što mi se on osobno sviđa ili ne sviđa, to je potpuno irelevantno, ovi argumenti koje sam sad iznio pokazuju da on ne smije biti izabran na čelo DORH-a, a ako ne smije biti izabran, onda na tom poslu ne smije niti ostati jer sve ovo što sam sad naveo kao argumente protiv njegovog imenovanja, zakon prepoznaje i kao argumente za njegovo razrješenje i vjerujte mi, i vjerujte mi, od te odluke, ja bježati neću. I za kraj, lex AP, Kazneni zakon. Jučer ste reterirali. Da, u Kazneni zakon ugradili ste nešto što proizlazi iz Ustava RH, iz konvencije, iz konvencije, iz judikature Europskog suda za ljudska prava. I da niste ugradili to u Kazneni zakon, zaštita javnog interesa bi bila nešto što bi hrvatski sudovi morali primjenjivati. Ali u kom trenutku? U kom trenutku? Sa Turudićem na čelu DORH-a hrvatski sudovi će to primijeniti nakon što se novinare i one koji su u javnom interesu pustili nekakve informacije van jer javnost za njih mora znati, maltretirali danima, tjednima, mjesecima ili godinama. U zemlji u kojoj sudski postupci traju 4, 5 ili 6 godina već sama prijetnja da će se provlačiti po sudovima uz rizik trogodišnje kazne zatvora bit će dovoljna za mlade ljude da se ne usude progovoriti i mi onda nećemo saznati za Marka Milića kako je dogovarao poslove, mi nećemo za Katičića saznati za njegove SMS-ove, za Zoltana, koji navodno nije Kabok, kako je on urgirao i nećemo saznati kako AP stoji tu negdje sa strane u nekakvim nebesima i sve to amenuje. Zašto? Jer vama ne odgovara da javnost zna i da je ovakav zakon bio na snazi prije 15-ak godina, ni za Fimi mediju se ne bi saznao. Da je ovakav bio na snazi u Americi prije 50 godina, Nixon ne bi morao odstupiti. I to je Hrvatska kakvu vi želite stvoriti. Hrvatska šutnje, Hrvatska straha, a mi vam to dopustiti nećemo. I kao što smo vas natjerali na ovaj prvi mali korak, pardon, da ovaj zakon i Turudićevo djelovanje ikada proizvede štetne posljedice jer to je naša dužnost, to je naša zadaća. A vas pitam, hoće li one kolege među vama u vladajućoj većini koji planiraju dignuti ruku za ovaj prijedlog Turudića, ako imaju posla sa DORH-om i USKOK-om, imati trunku obraza pa ne doći na glasanje i ne uključiti se u nešto gdje su evidentno u sukobu interesa. Hvala.

riskirat ću. Članak 238., pa evo kolega Grbin licemjerno zajedno sa ostalim predstavnicima oporbe zapravo cijelo vrijeme pokušava stvoriti atmosferu u javnosti kako je korupcija rezervirana samo za jednu stranku i to HDZ, a podsjetit ću da je u našoj Sisačko-moslavačkoj županiji bio postupak protiv slavne SDP-ove županice Marine Lovrić Merzel, da je aktualna sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

Željko (HDZ)** Vrijeme je isteklo, to je bila replika pa dobijate treću opomenu. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik i potpredsjednik sabora Davorko Vidović. Izvolite.

ja ću poći od jednog pitanja koje mi se čini važnim. O čemu mi danas vodimo raspravu, a o čemu se treba voditi rasprava? Čini se naoko besmisleno pitanje, pa reći će o čemu, pa o izboru glavnog državnog odvjetnika. Da, ali ne samo o tome. O vladinom izabraniku gospodinu sucu Turudiću o kojem smo toliko čuli u dosadašnjim raspravama. Da, ali ne samo o tome. Meni se čini da je prava tema ako ne želimo da uludo trošimo vrijeme da bi morala biti tema npr. koja bi uključila ova pitanja. Što se događa sa hrvatskim neovisnim institucijama? Što se događa sa našom zemljom kao Ustavom definiranom demokratskom državom? Što se događa sa pravnom sigurnošću ljudi u ovoj zemlji? Što se događa se društvenim povjerenjem koje je u našoj zemlji za naše ljude na najnižoj razini u Europi? Prema kakvoj to viziji našu zemlju već evo 8 godina gura vladajuća garnitura? Što bismo morali poduzeti u našoj državi da uspostavljamo pravdu, povjerenje, neovisnost institucija, sigurnost i neometan život naših ljudi? To su prava pitanja koja moramo postaviti kada razgovaramo o izboru jednog od najviših pravosudnih dužnosnika u ovoj zemlji i o načinu na koji se to, na Hrvatske institucije godinama pratimo mi iz oporbe se povremeno i bunimo protiv očitog pokušaja porobljavanja državnih institucija koje bi po svom temeljnom poslanju trebale biti neovisne. Nakon što smo postali članica EU očekivali smo podizanje demokratskih standarda, a ne njihovo spuštanje i njihovu degradaciju kojoj svjedočimo evo ovih 10 godina i gotovo da žalim za vremenima kada smo pregovarali o ulasku u EU, kada smo javno deklaratorno valjda iz ove perspektive se čini prisezali na europske, najviše europske demokratske vrijednosti. Institucija državnog odvjetništva u ovoj zemlji premreženoj korupcijom ogrezlom u zlouporabi vlasti i primitivnom klijentelizmu ravnom onome u najzabačenijim jednopartijskim sistemima ima posebnu važnost. Ova institucija i način izbora njenih čelnika od ogromne je važnosti za demokratski poredak u Hrvatskoj. Način na koji se pristupilo i na koji se pristupa izboru glavnog državnog odvjetnika upućuje da se ta važnost nije prepoznala ili što je još gore jest prepoznala i zato se baš gura i procedure i ljude koji kompromitiraju tu važnu instituciju. Ovo je teška ocjena. Zar gospodi iz HDZ-a nije znakovito, nije uznemirujuće i nije uzbunjujuće da se za čelno mjesto USKOK-a nije javio na primjer nitko, da smo imali samo četiri prijave za mjesto glavnog državnog odvjetnika, da ozbiljni ljudi iz hrvatskog pravosuđa ne samo da ovo ne smatraju vrhuncom svoje profesionalne profesionalne karijere nego sa izrazitim odbijanjem ne prihvaćaju jednu od najviših pravosudnih dužnosti u ovoj zemlji. Zar to nije znakovito? Zar to nije upozoravajuće? Zar to ne potvrđuje ovo o čemu, čemu govorim? Zar to isto trebate gospodo iz HDZ-a predlagati i vjerojatno izabrati čovjeka koji se, koji je javno kompromitiran ne samo svojom povezanošću sa jednom političkom strankom već i upitnim i suspektnim društvenim kontaktima o kojim smo također danas dosta slušali? Namjerno kažem jednom strankom, a ne HDZ-om jer je za nas dokraja principijelno i vrijednosno jasno određeno da bi glavni državni odvjetnik morao biti osoba potpuno oslobođena od bilo kakvih partikularnih pa i stranačkih veza. To znači da bismo na ovom istom stavu mi Socijaldemokrati bili sutra kada bismo mi trebali predlagati glavnog državnog odvjetnika. Sačuvaj me Bože od glavnog državnog odvjetnika prijatelja i deklariranog Socijaldemokrata kao što je sačuvaj me Bože od deklariranog čovjeka HDZ-a. To znači elementarna politička činjenica od koje bismo morali poći u izboru ovakvih dužnosnika. To je rad u korist vlastite zemlje i vlastitih ljudi i to je pitanje elementarne političke pristojnosti i odgovornosti zemlje koja je članica EU i koja je Ustavom definirana kao demokratska zemlja. Država nije svojina i ne daj Bože kako narod kaže prčija niti jedne političke stranke. Ako je tako onda te države nema, ona je nepostojeća u svojim temeljnim funkcijama. Ona je naprosto nakupina aparata, represije za discipliniranje građana i ljudi u korist neke manjine. Mi smo se u povijesti nagledali takvih ne država, vidjeli smo i pogubne posljedice njihova postojanja, nagledali smo se totalitarizama raznih boja i oblika, ali svima im je bila zajednička jedna stvar ne sloboda, ne sloboda. Gospodo kolege zastupnici za koji ćemo mjesec napustiti ovu dvoranu i vjerujte bit će tegobno nositi teret donošenja odluka za koje će vrijeme potvrditi da nisu bile u korist niti ljudi, niti društva, niti elementarnih vrijednosti. Znam da se nije lako otrgnuti stranačkih uzdi, ali svi mi imamo savjest. Ja vjerujem da ju imamo svi jer je to elementarna odgovornost prema ljudima koji su nas ovdje izabrali. Ja poštujem te ljude, poštujem svakog od nas koji koji se nalazi u ovoj sabornici i žalim što vodstvo HDZ-a što vi naše kolegice i kolege zastupnici ne vidite štetu koju činite čak i vlastitoj stranci koja već za koji mjesec može biti oporba. Bit će Hrvatske i nakon ovih izbora. Evo vani prije koji sat vremena ovdje na Markovom trgu stajali su ljudi koji imaju presudnu važnost u posredovanju istine bez kojih se ili sa kojima ušutkanima nema ni demokracije, ni slobode. Pitanje demokracije nije nevažno pitanje, nije to pitanje ukrasa, uresa jedne zemlje ili neke vlasti. Pa to su upravo najvažnija pitanja za nas Socijaldemokrate. Osim socijalne pravde nema veće vrijednosti od demokracije kao temelja ili najboljeg načina očuvanja slobode ljudi. Prisjećam se teške borbe za pluralnu demokraciju, parlamentarizam koji smo započeli baš mi ljevičari i vodili smo je u sumrak jednopartijskog sistema i uz zveckanje oružja i nadolazećeg rata. Bilo je to vrijeme ne samo za nacionalnu državnu emancipaciju bilo je to vrijeme borbe za demokraciju. Ne možete zamisliti kakva je to bila borba nas hrvatskih ljevičara. I nije nam bilo ni u primisli da radimo na smjeni jedne i vječne nepogrešive partije, da bi ju zamijenila druga ista takva. Ne gospodo, naši uzori su bile najdemokratskije zemlje Europe čijim smo visokim vrijednostima i standardima težili već i onda prije 30 i nešto godina. Te vrijednosti nisu ugrožene samo u ovoj zemlji. Dapače imamo opomenu nama prijete i Orbani i Putini i Vučići. Oni nisu samo sudbina nekih naših susjeda, naših susjeda, to nije nemoguć scenarij. Neki dan smo gledali film Novine, ja po ne znam koji puta u kojem su Amerikanci prije 60 godina rješavali pitanje javnoga interesa i obrane demokracije izvlačeći nešto što je bilo proglašeno državnom tajnom, e da bi ipak javni interes zaštitili a bila je riječ o Vijetnamskom ratu i stradavanju mladih ljudi koji su svakodnevno dolazili u ljesovima iz Vijetnama a o čemu se nije smjelo govoriti a znalo se je da se taj rat ne može dobiti. Sve je manje povjerenja u institucije u našoj zemlji i mi možemo biti sigurni da je to, a ne ekonomski razlozi ključni, ključni okidač da ljudi napuštaju ovu zemlju, da iz nje bježe i tragično je da se ne vidi budućnost ovdje i u ovoj zemlji za koju se toliko žrtvovalo. Mislim da je jako važno da se razmišlja o ovim činjenicama sad u konkretnim prilikama hic Rhodus, hic salta. Ovo je jedan od tih zakona, ovo je mjesto i ovo je trenutak kada to moramo imati na umu kada predlažemo recimo rješenje za državnoga, za državnoga, glavnog državnoga odvjetnika. Ima li rješenja? Pa naravno da ima. Ono o čemu sam toliko puta ovdje govorio za ovom govornicom što mislim da je silno važno nema vizije ove zemlje za idućih 10 ili 20 godina, nema niti elementarnih vrijednosti oko kojih bi se postigao ili oko kojih postoji nekakav konsenzus političkih stranaka u Hrvatskoj. Pa nije baš sve tako difuzno, nije sve to tako ideologizirano da ne bismo znali što je dobro za ovu zemlju i za njezine građane. Ne vratimo li mi povjerenje u politiku koja ima presudnu važnost za život ljudi, državni odvjetnik je taj o kojem će ovisiti u velikoj mjeri osjećaj sigurnosti ljudi, osjećaj da su zaštićeni, pravne sigurnosti. Dakle, ako ne vratimo u interesu javnoga dobra ono što jest smisao i poslanje politike ne radimo niti dobar posao niti za sebe niti za ovu zemlju. Što smo mogli napraviti? Mali jedan potez, jedan članak promijeniti i reć da se recimo glavni državni odvjetnik bira 2/3 većinom, već već bi to natjeralo sve one koji sudjeluju u donošenju odluke o tome tko će biti da razmišljaju tko je ta osoba koja može odgovoriti zajedničkim interesima jednu takvu visoku dužnost. Namjerno nisam govorio o gospodinu, nisam mu čak niti ime spomenuo, samom kandidatu za glavnog državnog odvjetnika jer mislim da je taj kandidat posljedica sustava i taj sustav je pravi problem, a ne samo ime čovjeka koji se, kojega, koji je predložen u ovom saboru da ga se izabere na tu dužnost. Volio bih da iznenadi gospodin Turudić ako bude iza.. volio bi da iznenadi da bude dobar i najbolji državni odvjetnik kojeg smo imali, ali bojim se da se to neće dogoditi, pa čak i kad bi se to dogodilo ključni problem, a to je način na koji funkcionira demokratski sustav u ovoj zemlji ne bi bio promijenjen. To je problem, a gospodin Turudić je samo zakonita posljedica načina na koji se upravlja i vodi ovu zemlju. Sada će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Pavliček i Sačić, najprije poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, Hrvatska godinama posebice u zadnjih evo već 8 godina klizi ka čistoj autokraciji. I to bi bilo uobičajeno da se možda nalazimo možda geografski negdje u Srednjoj Aziji ili na području afričkog kontinenta ali nije uobičajeno ako smo punopravna članica EU. Naime, Naime, Andrej Plenković kao veliki europejac, kao veliki zaštitnik i promicatelj europskih vrijednosti je upravo raznim zakonskim prijedlozima pa i svojim potezima pokazao da je sve samo ne predstavnik neke uljuđene Europe nego čisti autokratski vladar koji nastoji na sve moguće načine kontrolirati sve institucije ove države. Sjetimo se doba Covida kada se pokušalo ograničiti sloboda kretanja hrvatskih građana, kada se htjelo kažnjavati one gdje se okupi više od 5-oro ljudi više unutar jedne obitelji, kada je susjed mogao susjeda prijavljivati. Sjetimo se evo i sad najnovijeg zakona gdje se pokušava upravo izmjenom Kaznenog zakona onemogućiti prvenstveno novinare istraživačke u njihovom samostalnom radu. I sad kad čovjek kaže pa je zašto bi netko imao pravo uopće govoriti, iznositi informacije kada se radi o nekom sudskom postupku jer se radi o tajnim podacima to bi bilo normalno da smo mi u jednoj pravno uređenoj državi, ali problem je u tome što je 90% svih afera koje izlaze u javnost upravo zbog toga što su novinari imali svoje informacije. Da oni nisu imali te informacije masa korupcije koja je upravo vezana uz sam politički vrh bi ostala negdje ispod žita. I to je tzv. zarobljavanje institucija. Danas raspravljamo o prijedlogu vladajućih za glavnog državnog odvjetnika, ajmo biti realni. Svi su znali da će to biti gospodin Turudić čim su se pojavili, čim su se pojavili a problem je u tome što su ovo prebitne funkcije na kojima bi ipak trebao postojati neki konsenzus koliko toliko s obzirom da je naša zemlja itekako u raljama korupcije. I to vam potvrđuju, potvrđuju vam podaci da je Hrvatska po percepciji indeksa korupcije gdje, u rangu jedne Ruande koja je čak ispred nas. Jedna Kuba ispred nas. Neću govoriti o zapadnoeuropskim zemljama. I to je problem, a najveći dio te korupcije i tako loše stanje na ljestvici je upravo zbog čega, zbog političke korupcije vladajuće elite i bojim se da se ništa neće promijeniti izborom i ovog državnog odvjetnika, da će jednostavno stanje ostati ovakvo i da ćemo i dalje tonuti u još veće koruptivno društvo, a posljedica je svega toga samo daljnji odljev Hrvata ka zapadnoeuropskim zemljama jer jednostavno mi nismo više zemlja jednaka za sve. Nažalost nismo očigledno nikad ni bili. Hvala lijepo. Nastavit će u ime istoga kluba poštovani zastupnik Željko Sačić. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poštovana glavna državna tajnice, kolegice i kolege, hrvatska javnosti evo danas imamo također priliku izjasniti se o Vladinom prijedlogu o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH. Slušajući i danas rasprave ovdje u sabornici, čitajući novine proteklih dana zapravo kao čovjek koji razumijem sustav i funkcioniranje i kaznenopravnog i ustavnopravnog poretka osto sam ne malo u čudu, a razgovarajući sa običnim ljudima dolazite do zaključka strašnog, pogubnog, ljudi vi ste čudovišta ovdje u HS, vi ste čudovišta u medijima koji od jednog čovjeka Ivana Turudića radite kriminalca i lopova, osuđujete ga unaprijed bez dokaza jasnih jer to što vi govorite, što njemu stavljate na teret, obični čovjek tumači pa to je lopov, pa to je kriminalac u sprezi sa najgorim oblicima organiziranog kriminalnog djelovanja. Pa jeste vi normalni? Pa čovjek je sudac općinskog suda bio, županijskog suda, visokog kaznenog suda, šef istrage, sudi, sudio i vodio glavne predmete najvećim lopovima i izlagao svoj život, život svoje djece, istodobno se obrazovao pravno, teorijski, sudbeno. Jel vi uopće znadete pravni laici, pravni bezveznjaci, sram vas može biti, šta znači doć u sudnicu gđo. Orešković, šta znači doć u sudnicu, sudit jedan dan, mjesec dana, 6 mjeseci i onda Sanaderu donijet presudu, onda donijet presudu Petraču, onda donijet presudu nekome iz organiziranog kriminala, jel vi znadete da je to razi…, koja je to razina stručnog znanja, dogmatike, odlučnosti, mentalne snage, povezanosti, a iznad toga, iznad toga dolazi prvi stupanj žalbeni, drugi stupanj, treći, ustavni sud, Europski sud za ljudska prava? Sram vas može biti bijednici i takvog čovjeka vrijeđate već nemilice mjesec dana. Ja sam osobno povrijeđen, nemam nikakve veze s tim čovjekom, al kao magistar kaznenog prava, kao čovjek koji je diplomirao na Pravnom fakultetu igrom slučaja kad i on '87., kao čovjek koji je zajedno s njim pod vodstvom Šeparovića, ministra dragog, pokoj mu duši, našeg profesora slagao uz tužbu RH protiv genocida za Republiku Srbiju, '98. smo to slagali i sad kad vidim da je taj čovjek takvom linču izložen, ja se grozim vas. Vi možete reći, vi možete reći mi se ne slažemo sa njegovim programom, mi se ne slažemo sa njegovim stilom, ali da ga osobno vrijeđate neću vam to dozvolit jel niste na toj razini niti stručnosti, niti njegovog doprinosa pravnom poretku RH. To vam osobno moja savjest govori, ne zato i meni je sudio odnosno bio u procesima istrage itd.. Ja nemam nikakvog razloga tom čovjeku pljeskat, al me obvezuje moja etika, moral, odgovornost prema ljudima koji bi mogli bit u prilici da ga tako javno nepravedno vrijeđate, omalovažavate i na bilo koji način osporavate njegove ljudske kvalitete, stručne da ne govorim. Ono što vam mogu reći da je ključno, tu ste još veći licemjeri vi koji ga napadate, 3.g. 3.g. smo u ovom saboru, da ste vi u ove 3.g. predložili da se tog odvjetnika, jednom je kolegica Orešković to rekla, dvaput je zapravo rekla u ove 2.g., da trebamo promijenit sustav izbora glavnog državnog odvjetnika, ja bi rekao u redu. Zašto? Zato jel je glavni državni odvjetnik najznačajnija figura u zaštiti i obrani, ona je zadnja i prva linija obrane RH, građana RH od kriminala i to svih najgorih vrsta, od organizirane korupcije, veleizdaje, napada bilo kojih na osobnu sigurnost. Prema tome takvog čovjeka trebamo istodobno zaštitit od utjecaja politike, izvršne vlasti bilo koje, s lijeva, s desna i bilo kog i kriminala i dati model izbora njegovog košto je rekao gospodin ne samo dvotrećinskom većinom nego da ga sabor ovdje izabere i da mu se mandat produži ne 4.g. nego na nego na 5 ili na 8.g. kao što to ustavni suci se biraju. Nema nijedan razlog da DOV ne da, ne provode preliminarni postupak izbora kandidata i da to ne dostavi ovdje saborskom Odboru za pravosuđe. Saborski Odbor za pravosuđe treba raspraviti i on treba uzet ulogu predlagača i Vlade RH i sadašnjeg Andreja Plenkovića i on treba u ovom saboru dat na stol prijedlog. Mi, zakonodavac treba osnažit ulogu represivnu, najjaču represivnu državnog, glavnog državnog odvjetnika. To bi bila prava demokracija i to bi bila prava snaga i onda kad dođe pred nas čovjek, kandidat jedan ili dva, možemo se čak usaglasat dajte dva, pa ćemo birat tajno, ali ako javno idemo dvotrećinski i onda ne bi došlo ovo što, što mi je, zlo mi je kad vas slušam kako pljujete po poštenom, po čestitom, stručnom čovjeku. Bio je dragovoljac Domovinskog rata, kolko nas je bilo '91.? Diplomirani pravnik došao je branit, znači diplomirao je pravo i uzeo pušku u ruke i zar ste to vi bila gđo. Orešković ili ko je bio? Peovićka je bila možda? Benčićka je bila? Sram vas može biti! Taj čovjek je došo žrtvovat svoj život, zar je došo sad s pozicije visokog suda kaznenog na glavno mjesto glavnog državnog odvjetnika da ubire mito, da se, da se Andreju Plenkoviću dodvorava? Pa niste normalni! To je njegov cilj dakle sad, došo je da pomogne hrvatskom narodu i hrvatskom društvu, vjerujem u to, uvjeren sam u to. Sve skupa vas može biti sram, umjesto da ste birali čovjeka odnosno raspravljali o programu, vi ste raspravljali o onom dnu dna, vrijeđali i omalovažavali čovjeka koji je 14.g. u pravu. Odakle vam pravo? U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte, govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Kolega Sačić, molim vas ne iz klupe. **Peović, Katarina (RF)** Sačićeva podrška glavnom državnom odvjetniku sigurno će mu puno koristiti ali pokazuje nervozu u, među vladajućima i onima koji su im tako ionako priljepci, a koji se vjerojatno brinu za svoj lažna izvješća o masakru civila u Gruborima. No dobro, ono što je jako važno reći je da uistinu glavni državni odvjetnik ne može napraviti puno. Da je najbolji na svijetu, riječ je o sistemskoj korupciji koju teško da može i najbolji čovjek riješiti. No ovaj i reakcija Sačićeva ali i ponašanje HDZ-ovih zastupnika pokazuje da igraju obranu, igraju zonu. Pokušava se prije kraja mandata zaštititi one koji očito imaju zašto biti nervozni, a to pokazuje i izmjena Kaznenog zakona koja stavlja flaster svima na usta da ne bismo govorili ono što bi nekima mogla biti, kako je to rekao Andrej Plenković politička šteta. Ima ovdje i očito mnogih kojima ovo može biti politička šteta da se govori hrabro o nekim procesima, o nekim kaznenim postupcima ali s druge strane, isto tako se dovodi naš dečko na mjesto glavnog državnog odvjetnika da igramo na sigurno pa zašto bismo išli sa Turudićem. Možete se malo smiriti.

niste sposobni sjedit mirno, možete izać. A Mate Kapović koji je bio član Radničke fronte, možemo samo ponosni bit na njega i na sve što je napravio.

A to da je zastupnik rekao da je zastupnica gadna pa to smo već čuli puno puta. Gadura, to smo čuli više puta. …/Upadica Reiner: To nisam čuo, iskreno rečeno, da sam, da sam čuo itekako bi reagirao./… kolegici Peović./… Ne dva dana zabrane se dobije samo kada se kaže istina. No dobro, nastavimo dalje. Ono što je i ova reakcija potvrdila, igra se zona, igra se na sigurno. Imenuje se naš dečko da zaštiti do kraja mandata ovu Vladu. Mijenja se Kazneni zakon da se stavi flaster na usta ljudima da ne govore ništa. No to nadam se, može izazvati samo reakciju. Akcija izaziva reakciju. I ja pozivam na tu reakciju, ja pozivam da se ne bojimo ovakvih kao što je Sačić niti AP koji mu zapravo ovdje Sačić drži stranu. Ono što je sasvim jasno je da je čovjek koji dolazi na samo vrh znači državnog odvjetništva u trenutku kada državno odvjetništvo kao i cijelo pravosuđe zapravo potpisuje kapitulaciju, sigurno ne može baš biti kandidat koji, kojeg možemo pozdraviti. Da je riječ o totalnoj devastaciji koja je sistemska i koja igra za sistemsku korupciju, svjedoči nam sasvim dovoljno jedan podatak, a to je da za USKOK više nemamo kandidata. Ako nemamo više kandidata za takve visoke pozicije, to nam dosta govori o tome u kakvom je stanju sav taj sustav. Slabo financiranje, nedostatak kadrova, slabe plaće, loši materijalni uvjeti. Zbiva se apsolutna devastacija institucija od financiranja do ignoriranja, ograničavanja rada, nemamo uvjete za rad neovisnih institucija niti nakon jednog od najdužnijih odnosno najdužih štrajkova u povijesti rada službenika i namještenika, problemi nisu riješeni, suci su u bijelom štrajku, funkcioniranje državnih odvjetništava i uskočkih odjela je u pitanju. Ja ću vas podsjetiti da je Turudić napisao diplomski, doktorski rad oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Pa ja mislim da bi mu diplomski rad mogao itekako koristiti. Oduzeti nezakonitu imovinsku korist je nešto što bi u ovoj zemlji uistinu trebalo raditi zato je Radnička fronta i uputila u proceduru Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, ali neće to napraviti AP i njega klika. U nas se siva ekonomija procjenjuje na oko 10 do 15 milijardi eura i to nije podatak koji je iznijela Radnička fronta, to je podatak koji je iznio MMF. Od toga je gruba aproksimacija da do 1,5 milijardi eura godišnje završilo u džepovima kao nekontrolirana, ilegalna imovina elite, poduzetnika, političara, uglednih članova društva, doktora, sudaca. Sada imamo čovjeka koji slobodno hoda ulicom Lovrinčevića za kojega postoji osnovana sumnja da je javne novce trpao u privatne džepove istovremeno se aktiviste udruge Valter i članove Radničke fronte drži u zatvoru 24 sata zato što su stali pred bagere. završio u zatvoru jer je dao nalog da bagerist ide na ljude koji tamo čuvaju doslovno pomorsko dobro. Izgleda da ćemo pomorsko dobro čuvati fizički svojim tijelima od raznih poduzetnika kao što je srpski poduzetnik koji prvo želi graditi hotel na Valkanama, pa je sad uredio igralište navodno za djecu koje se uređuje po principima i kriterijima Hrvatskog nogometnog saveza, inače vlasnik nekoliko nogometnih klubova, srpski tajkun. A onda se šetnica preimenovala u pomorsko dobro lokalnim zakonima da se znači omogući tom Šolaku da dođe i u mogućnosti je da dođe do koncesije nad pomorskim dobrom. Ali ti aktivisti koji to žele spriječiti, koji žele Pulu i Valkane zadržati narodu, ljudima koji se tamo kupaju e njih treba u zatvor! I Državno odvjetništvo nije podiglo optužni prijedlog prema njima samo zato što nisu imali apsolutno ništa zbog čega bi im digli optužni prijedlog, a htjeli su naravno napraviti to da dobiju zabranu prilaska, jer aktivisti čuvaju trupce koji kad se odvezu neće se vidjet koliko se šume posjeklo, a tvrde da samo malo tamo režu to drveće da bi se dječica mogla igrati. Za igralište posjekli 200 stabala. Hrvatske šume ih tuže investitora, grad Pulu i izvođače radova ali država ne štiti svoju šumu nego šest aktivista svojim tijelima. Ali njih treba u zatvor naravno, a ne Lovrinčevića. E sad te Lovrinčeviće i druge uglavnom su otkrivali istraživački novinari pa njima treba staviti flaster na usta da ne bi o tome pisali. Cijela ta kuknjava koju smo ovdje čuli i od, sad već možemo reći bivše državne odvjetnice da je devastiran sustav, da nemaju materijalne uvjete, da nemaju ljudstvo oko čega se svi možemo složiti pada u vodu kada vidimo za što ima Državno odvjetništvo novaca, za što ima ljudi, za što ima kapaciteta, a imalo je kapacitete dignut optužni prijedlog protiv mene po anonimnoj prijavi 2019. godine da sam navodno prekršila predizbornu šutnju objavljivanjem slike i pozivom da se izađe na izbore na tzv. dan koji se voli nazivati festivalom demokracije, fotografija ubacivanja glasačkog listića u kutiju. Slike koje vjerojatno vidite vrlo često, a na njima su Andrej Plenković i drugi. To je bilo kršenje predizborne šutnje. Ili što reći o dizanju optužnog prijedloga protiv našeg tadašnjeg člana Ivana Cingela protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo podnijelo optužni prijedlog zbog jedne rečenice na Facebooku o Oluji i etničkom čišćenju u kojem ga je optužila da je povrijedio osjećaj dostojanstva branitelja i građana RH i da bi bilo još smješnije tužitelj se pozivao ni manje ni više već na Zakon o suzbijanju diskriminacije i čanak 25. koji kaže da se upravo nekoga ne bi trebalo maltretirati ili diskriminirati je im neko političko uvjerenje itd. itd. Uglavnom glavni državni odvjetnik je samo pijun u rukama vladajućih. To je bila i Hrvoj-Šipek, to će biti i Turudić, a nastavit će se sustavno uništavati DORH, sustavno uništavati USKOK. Evo ovo lijepo doktorsko djelo oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Pa možda bi se moglo primijeniti na same slučajeve koji sada šeću po Zagrebu i drugim gradovima, a neće zato šta je USKOK devastiran namjerno. USKOK je imao u nekim prošlim trenucima trenutke u povijesti u kojima je bio puno jači i to financijski USKOK kada su braća Mamić dolijali, kad se pronašlo njihove offshore račune. Ali se od tada taj uskočki dio u potpunosti devastira da bi se omogućilo takvima da evo sada slobodno šeću kao što vam šeće Lovrinčević. Kolega Đakić nije presmiješno. A izgleda da je uzeo javne novce, znate novce iz proračuna i strpao u vlastite džepove. Za to DORH nema vremena, kapaciteta dok se to ne otkrije u javnosti i dok se o tome ne počne pisati. Ali sad se više neće pisati, jel'? A takvih je slučajeva koliko god hoćete. Mi već godinama upozoravamo na Kraš, jer su radnici u Krašu digli prijavu u DORH-u protiv braće Pivac i menadžera Kraša oko prevare sa dionicama. Radnici su poslali DORH-u prijavu, prema navodima radnika su oni stekli dionice uz prevaru kupujući od radnika udjele za nekoliko tisuća kuna uz obećanje da neće bit otpuštanja inače naravno da su krenula otpuštanja. Braća Pivac i menadžeri su manje u dva mjeseca zaradili 60 puta više od iznosa za koji su kupili dionice. Od lipnja 2020. DORH provodi izvode na nekoliko naših upita iz Radničke fronte i mene odgovor je dobio, odgovor je provodimo izvide i to 2020. i 2021. godine, 2023. je traženo dodatno postupanje Sektora kriminalističke policije, znači uglavnom ništa. Izvidi o kojima se više neće moći ni pisati, tri godine niti se postupa po tom slučaju. Znači gdje su prioriteti? Pa onda imamo PIK, prehrambeni industrijski kombinat izuzetno dobar koji je radio znači iznimno dobro mlijeko, mlijeko Tonka koje smo svi kupovali propao je, propao je, znači ne proizvodi više to mlijeko jer je dvojica poduzetnika jel' koja još uvijek nastavljaju pljačkati PIK u Rijeci uništila jednu od zadnjih uspješnih mliječnih industrija u RH također su torbarili dionicama riječkog PIK-a zbog kojeg prijeti propast ove tvrtke, a sve kako bi vlasnici mešetarili nekretninama, to su dva bivša zaštitara koja nemaju nikakve veze s mliječnom industrijom Đino Pastorčić i Igor Borovec znači PIK je bio jedna od rijetkih firmi koja je preživjela kriminalnu privatizaciju iz devedesetih, ali evo Pastorčić i Borovac su stekli vlasnički udio koji im omogućava da sada manipuliraju i prodaju nekretnine PIK-ove. HANFA je utvrdila nepravilnosti i to da to treba istražiti i sve se radilo bez znanja nadzornog odbora i skupštine mladih dioničara, mladih dioničara, ali evo DORH čeka. Čekamo znači i mi, podnijeli smo kaznenu prijavu DORH-u, DORH bi trebao reagirati, ali za sada ništa od toga. Što tek kreće u arbitražama u kojima DORH ima itekako manipulativnu ulogu o čemu nemam vremena govoriti, ali tražili smo da se raskinu svi bilateralni i međunarodni ugovori koji sadrže štetnu klauzulu arbitraže, pa tako i ovaj srpski poduzetnik u Puli prijeti arbitražom ako mu se ne dozvoli da gradi hotel na Valkanama i sve drugo što je tamo zamislio. Hrvatska gubi na tim arbitražnim sporovima, kao mnoge zemlje su te ugovore raskinule, ali ne i mi i to pod

Hvala vam g. predsjedavajući. Pa samo bi htio reći da po mom mišljenju ste trebali primijenit čl. 240. povreda poslovnika opomena s oduzimanjem riječi, Kati Peović itd., kada je znači opravdavala čovjeka ovdje u Saboru koji je reko da serem vam se na Bleiburg … dakle, to je nacionalna, rasna, vjerska mržnja svi oblici zlobe najveći neprijateljstvo prema žrtvama hrvatskog naroda. Dobro, to je bila replika pa dobivate opomenu. Druga vam je. Kolegica Puljak je digla povredu poslovnika. poštovani povrijeđen je čl. 238. od gospodina kolege Sačića, a i čl. 240. ste vi povrijedili predsjedniče kad niste zaustavili ovo maloprije urlikanje, dakle doslovno urlikanje kolege SAčića, vrijeđanje i sa govornice tu u Saboru i ovdje iz klupa svih nas. Da je bilo ko drugi to napravio završio bi dva dana sa opomenom i dva dana sprečavanja nastupa ovdje u sabornici, to ste propustili napraviti.

ja mislim da još jedanput ću reći apsolutno je neprimjerno je vikati sa mjesta bilo tko, bilo šta, a pogotovo na na taj način jel. Ovaj kolegica Peović je digla povredu poslovnika. **Peović, Katarina (RF)** 238. ali i 240. i mnogi drugi stavci ovog našeg poslovnika. To što je vama predsjedavajući nešto neprimjerno to nije dovoljno da biste po poslovniku reagirali prema zastupniku koji se dere sa mjesta, koji viče zastupnici da je gadura, koja viče na zastupnicu da se imaju sramiti. Vi ste meni oduzeli riječ jednom prilikom na dva dana jer sam ovu vladu nazvala kvislinškom što je činjenica i politički stav, a zastupniku koji se zastupnicama dere da ih treba bit sram mislite da je dovoljno izreći opomenu i to ne s oduzimanjem riječi. Dakle, stvar je ovako kolko puta ste vi iz oporbe rekli da treba članove HDZ-a biti sram? Stotine puta, stotine puta i niste dobili nikad opomenu i zašto bi kriteriji bili drugačiji za vas, a drugačiji za druge Ne pada mi na pamet da imam različite kriterije. Imat ću iste kriterije za svakoga. Prema tome, vi si to što si vi umišljate da vi imate pravo druge vrijeđati, napadati itd., a oni moraju šutiti to je vaš problem, to je vaš problem. Ljudi neće šutjeti. Da li je to uvijek primjereno? Nije, ja mislim da nije primjerno i svaki put ću reći da nije primjereno, nevezano o kom se radi. Kolegica Puljak je ponovo digla povredu poslovnika, za ovo sam vam već dao opomenu. Ovo bi vam bila druga Marijana (Centar)** Druga opomena. Evo 238. sada vi nas ovdje vrijeđate, zapravo svojim postupcima danas ovdje dokazujete dvostruke kriterije. Da je ovo bilo ko drugi napravio u sabornici urlikao na ovakav način, ne govorim o tome, kažete šta svašta govorimo o HDZ i kakve stavove …, ali jeste li ikad čuli da se na taj način urliče, doslovno urliče i vi kažete to je neprimjereno. To nije dovoljno ta reakcija vaša nije dovoljna za manje, manje istupe ste izbacivali vani na dva dana. **Reiner, Željko mišljenju je tako, po mojem nije. Ja sam dao opomenu kolegi Sačiću, dvije dapače opomene sam mu dao prema tome kad ćete vi voditi, nećete nikada ovaj sjedit na ovom mjestu, ali da sjedite onda bi mogli vi određivati.

dodjeljivati opomene, ali vjerujte da to što Željko Sačić plješće vama i vašim odlukama sigurno ide samo u prilog nama i mogućnosti koja će se desit samo je pitanje vremena da vas zamijenimo sa tog mjesta na kojem sjedite. Dobro to je vaše mišljenje pa ćete dobiti opomenu jer to nije povreda poslovnika. A sada idemo ozbiljno dalje Klub zastupnika Domovinskog pokreta i u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Penava. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. poštovani građani koji nas slušaju, vezano za temu imenovanja glavnog državnog odvjetnika stav Domovinskog pokreta je slijedeći. Situacija, atmosfera, ozračje koje je stvoreno vezano za ovu temu u RH suprotno suprotno je onome što bi trebali imati. Dakle, trebali bi imati s obzirom na važnost ovog imenovanja institucije koju on predstavlja i vodi morali bi imati široki ili barem što je mogući širi konsenzus i slaganje kao i podršku toj osobi jer bi to značila podrška i radu te institucije, ali jednako tako trebali bi imati mir i fokusiranost na ono što je jedino bitno, a to su rezultati rada, profesionalnost, objektivnost, odlučnost i transparentnost u radu. Mi nažalost imamo sve suprotno tome. Mi imamo duboko podijeljeno društvo oko ove teme, imamo situaciju u kojoj netom pred parlamentarne parlamentarne izbore u jeku super izborne godine pričamo o temi na način kako je jedino moguće s obzirom na tajming, a to je populistički, površno, paušalno i na taj način čineći zapravo štetu svima nama, cjelokupnom društvu, instituciji DORH-a, ali zapravo i svakom pojedinom građaninu. Zašto je tome tako? Zato što prije svega odabir trenutka je krivi, ali i pozicija gdje je jasno naznačeno i stavljeno da predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković koji je inače opterećen baštinom Ive Sanadera i pravomoćnom presudom cijele stranke, ali je još više opterećen brojkom od 30-ak vlastitih smijenjenih ministara i nebrojenim korupcijskim aferama jasno dovodi ovu situaciju do usijanja i neshvatljivo gura ovu temu, neshvatljivo iz konteksta općeg interesa u prvi plan u ovo loše predizborno vrijeme. Stoga je jedina, jedini razuman prijedlog i zaključak kojeg ću iskazati na kraju Domovinskog pokreta jest da ovu temu treba odbaciti i jednostavno joj treba dozvoliti da sačeka neko vrijeme kada će politički, politička scena u Hrvatskoj biti relaksiranija, a to je naravno nakon parlamentarnih izbora odnosno da se s ovom temom treba baviti idući saziv Hrvatskog sabora jer na ovaj način u javnom prostoru pričamo o imenima i prezimenima, pričamo tko naginje kojoj stranci, pričamo o koje je nažalost koje su ove dvije vlade posljednje aktualnog predsjednika hrvatske Vlade gospodina Andreja Plenkovića koje su akumulirate u tolikom broju da jednostavno struk… struka i logika ne mogu doći do izražaja. Kad bi htio plastično kroz primjer reći i opisati tu situaciju rekao bih ovako da nam ova tema dolazi u ozračju kada predsjednik Vlade RH gospodin Andrej Plenković se jako trudi svima nama predočiti kako primjerice u aferi Geodezija sporna sredstva nisu EU sredstva nego su nacionalna sredstva, dakle sredstva nacionalnog proračuna ili drugim riječima sredstva svih hrvatskih građana. Zašto je njemu to bitno? Zato jer iza te njegove premise se krije vrlo logična i jasna činjenica ili situacija koju je nemoguće sakriti, nacionalna dakle sredstva svih naših građana su značajno manje vrijedna u odnosu na sredstva EU. Svatko onaj tko misli da nije dobro čuo, ja ću ponoviti i reći da dobro ste me čuli. Hrvatski proračunski javni novac, novac svih nas je bezvrijedan u odnosu na proračunski javni novac EU. Zašto je tome tako? Svako zdravorazumski bi pomislio pa milion eura je milion eura svejedno odakle dolazi. Međutim, to je tako kad čovjek ima zdravu logiku i zdrav razum, ali ne u današnjoj Hrvatskoj jer logika za Andreja Plenkovića je slijedeća i za njega je razlika ogromna jer u slučaju sumnje na pronevjeru EU novca Andreju Plenkoviću na vrata kuca europski javni tužitelj promptno bez sustege, bez puno pitanja. U slučaju pronevjere hrvatskog javnog novca na vrata Andreja Plenkovića ne kuca nitko jer DORH u pronevjeri našeg javnog novca ne vidi ništa sporno. Ukoliko netko misli da pretjerujem, a uvjeravam ga da tome nije tako onda ću podsjetiti na još jednu aferu, aferu Softver i upravo iskazan obrazac ponašanja opisuje aferu Softver, ministricu Žalac i famoznog AP-a, gdje DORH nakon uvida u predmet ne vidi ništa sporno, sve je kao i obično, business as usual, ministrica i premijer se ne brinu za ništa, slatko nam se smješkaju, međutim kad isti predmet dohvati europski javni tužitelj krene letiti perje, odjednom krene panika, a smiješak se pretvara u suze. Zašto? Zato što na vidjelo dolaze elementi primitivne neobuzdane pljačke. To je razlog zašto predsjednik Vlade RH Andrej Plenković inzistira na kažnjavanju i procesuiranju curenja informacija iz istraga po prijedlogu odnosno kako smo ga nazvali lex AP i zato mu je jako stalo da nas uvjeri kako sredstva u aferi Geodezija nisu Europska nego Hrvatska. On bi i treba ga razumjet, jednostavno volio zadržat osmijeh na licu koji mu osigurava njegov DORH, istodobno dok korupcijska neman proždire Hrvatsku i nipošto ne želi suze koje mu donosi objektivna, neovisna istraga europskih javnih tužitelja. Hrvatski građani vrlo brzo na izborima će morati odlučiti jel im više stalo do vlastitog javnog novca ili do osmijeha Andreja Plenkovića. Druga točka u kojoj se predlaže gospodina Turudića i ozračje koje opisuje njegov dolazak je činjenica da bi zastupnici Domovinskog pokreta kao kao predstavnici ljudi sličnog svjetonazora onog iz kojeg i sam potiče, koji ističu, podržavaju, ufaju se u Boga odnosno u vjeru, obitelj i domovinu i zašto neće dati podršku takvom čovjeku ću obrazložiti kroz slijedeće minute. Al jednostavno ta činjenica bi svakog normalnog u normalnim uvjetima nekog iz tog svjetonazora trebala žalostiti, gospodin Turudić nema razloga za žalost jer umjesto onih koji slično njemu promišljaju i dolaze iz sličnog ambijenta, njemu će dat podršku oni koji dolaze iz sasvim suprotno spektra, a to su liberali i SDSS, jer oni zapravo dijele istu logiku, a već pomalo isti svjetonazor koji im je nametnio predsjednik, aktualni predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković. Oni se zalažu za politiku kontinuiteta. Politiku koja svima nama ostalima u ovoj državi govori da se ništa promijeniti neće iz aspekta djelovanja DORH-a i samim time svima nama koji bi htjeli napraviti promjenu, a Domovinski pokret bi i izuzetno nam je stalo da dođe do promjene u radu DORH-a i to je razlog zašto ćemo biti protiv al istodobno to je razlog zašto će ga podržati SDSS i liberali jer oni promjenu ne žele zajedno sa Andrejom Plenkovićem. Na najbrutalnijem mogućem primjeru kojeg uglavnom ističem kad je riječ o DORH-u i predsjedniku Vrhovnog suda, ponovit ću jer nikad nije dovoljno ponavljanja. Ponovit ću optužnicu Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru i Osijeku iz 2002. odmah nakon toga i Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru usmjerenu i sastavljenu protiv General štaba Jugoslavenske narodne armije zbog agresije na Hrvatsku, razaranja, ubijanja, silovanja, zarobljavanja itd. više od 20 godina se ništa promijenilo nije po tom pitanju. To je ta politika kontinuiteta. Unatoč jasnim, neoborivim dokazima, unatoč razorenim gradovima, selima, unatoč video snimkama raketiranja, bombardiranja, video snimkama cvijeća kojeg Beograđani bacaju po tenkovima koji se kreću auto putom bratstva i jedinstva, unatoč pisanim zapovijedima. Evo, jednu imamo ovdje, pisana zapovijed o zračnom napadu na vukovarsku bolnicu i muzej i ništa se ne događa dulje od 20 godina. Svake godine glavni državni odvjetnik sjedi ovdje, predaje svoje izvješće, sudbina mu ovisi o tome hoćemo li usvojiti to izvješće ili ne i 20 godina ta izvješća prolaze jer većina diže ruku, većina kojoj je stalo da se kontinuitet nastavi. Jednako tako predsjednik Vrhovnog suda međutim većina na žalost u ovom slučaju odlučuje i presuđuje, a ono što vrlo brzo čeka hrvatske građane i narod jeste spoznaja da kad je već tako da jedino oni kroz svoju potporu na izborima još ovu stvar mogu promijeniti. Najtvrdokorniji će pomisliti ali čekajte vi Domovinski pokret, HDZ, pa vi ste otprilike slični, isto tijelo. Imate isti svjetonazor, ja moram podvući tu jasnu crtu. Mi smo možda neka bilo bili isto tijelo i imali isti svjetonazor. Onog trenutka kad je Andrej Plenković odlučio i podvrgnio HDZ promišljanju da za ratne zločine ne treba i ne smije nitko u Hrvatskoj odgovarati, prestali smo bit jedno tijelo i ja molim auditorij, javnost da jasno vide i razlučuju tu razliku. Da se pita Domovinski pokret svaki glavni državni odvjetnik koji sjedi u klupama među nama bi dobio jasan, jasnu poruku. Izvješće proći neće i ne može ni tebi ni predsjedniku Vrhovnog suda ukoliko se ratni zločini u ovoj državi ne presude, a cijeli General štab osudi bez obzira jesu živi, mrtvi, jel znamo gdje su ili ne znamo gdje su. To je pitanje elementarne higijene bilo kojeg demokratskog društva pa tako i nas u Hrvatskoj. I treće, i s tim ću i završiti, glavni državni odvjetnik treba doći u ozračju gdje je saborska većina koja koja upravlja, odlučuje, donosi najvažnije odluke, ali iz te većine proizlazi i 30-tak ministara koji su morali odstupiti. Slušajući intervjuu gđe. Jadranke Kosor, nekadašnje predsjednice Vlade RH i predsjednice HDZ-a, povukla je jednu izuzetno dobru i kvalitetnu tezu, kako je moguće i kako će se izjasniti kolege koji su u statusu optuženika DORH-a, kakav je to sukob interesa, kako će oni glasati za glavnog državnog odvjetnika, kako će to učiniti g. Josip Šarić kojeg ovdje nema, čije se optužnice skrivaju godinama po ladicama DORH-a i sudova, a kako će to napraviti Boris Milošević uskočki optuženik uhvaćen sa popisima tvrtki zbog korupcije?

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Državna tajnice, kolegice i kolege, evo danas je pred nama još jedna točka iz pravosudnog dijela, a tiče se jedne vrlo bitne funkcije, a to je izbora glavnog državnog odvjetnika, koja je jedna od trodiobi vlasti, koja je bitna za funkcioniranje pravosudnog sustava i sveukupno države kao takve. Ovdje bi uvodno htio kazati par nekih riječi koje mi se dosta čine bitnim, a to je da ova vladajuća većina, a posebno na čelu s HDZ-om poštuje institucije poštuje institucije države kao takve i ne radi na rasformiravanju i uništavanju toga nego dapače ih dodatno ojača. Dosta je samo pogledat proračunska sredstva koja se daju kako na pravosudni sustav, pa i u druge segmente ovoga društva. I želim ovdje napomenuti, evo neki dan je u interesu građana Splitsko-dalmatinske županije odnosno i grada Splita otvoren je sud koji je, dugo godina se priča o tome, a ja sam nažalost poprilično dugo u pravosudnom sustavu, da će to bit, tako se govorili u pravosudnom sustavu tu u Zagrebu na ćošku Selske i Ilice i to ide u dobrom smjeru i bit će to onako kako bi trebalo da bude dostojno za hrvatske građane, trajno i dugoročno rješenje. A sad malo o samom načinu izbora, pa ponovit malo lekciju. Znači sukladno zakonu, ponavljam zakonu 6 mjeseci prije isteka mandata DOV koje je zakonska obveza raspisuje natječaj, 30 dana traje, ljudi se javljaju, javilo se 4-ero kandidata, prije toga smo čuli razno razne prigovore zašto nema ovog, zašto nema onog. Javljaju se 4 kandidata rekao sam to maloprije, raznih po po meni spektra, ali je činjenica svi iz pravosuđa. Programi ako ćemo ih analizirat i gledat, mislim da jesmo, a pregledalo ih je i DOV, pregledalo prijave, sve ono formalno što treba bit sukladno zakonu, upućen nakon toga na, u hrvat…, odnosno prvo Vladi, Vlada upućuje nadležnom saborskom odboru da to promijeni, da iščekira to dodatno, da održi intervjue, prvi put transparentno i javno. Bilo je, trajalo je 7-8 sati, ali je mogo svako ko je iskazao interes postavit pitanje i svi kandidati su postavili, odgovarali na ta pitanja. Neko je bio više zadovoljan, neko manje zadovoljan time, ali je činjenica da je bio postupak transparentan i javan, prenosio se na televiziji putem medija i ne samo televizije nego i drugih, tako da mislim da je to jedan veliki napredak u odnosu kako je bilo u prethodnom razdoblju. Kada se, činjenica jest, biralo na prijedlog bez jasnog natječaja, bez onog što je izvučeno na neki način govori se termin iz šešira i usagla…, i što je bitno naglasiti usaglasilo se i sa izborom druge važne funkcije, a to je predsjednika Vrhovnog suda. Vratit ću se malo na programe, 4 programa po pravilima struke, svi neki malo duži, neki malo kraći, ali relativno i kad se detaljno analizira dosta slični. Ukazuju na činjenicu prije svega nedostatka ljudskog potencijala, nedostatka kadrova i nešto bitno što se donekle u ovoj raspravi zanemaruje, svi su u preostalom dijelu iskazivali činjenicu, baš svi kandidati, da je bitna komunikacija državnog odvjetnika sa javnošću, a da bi to došlo do dvostruke komunikacije mora se to uvesti kao obveza. Stoga mi je bilo drago danas slušat emisiju u kojoj su bili stručnjaci, da ne reklamiram nikog posebno, koji su se i u tom dijelu isto usuglasili i rekli da je to izuzetno bitno ta funkcija i glasnogovorništva, onda su se uspoređivali sa austrijskim, slovenskim, razno raznim ovaj praksama i to je činjenica, ali opet ponavljam, sva 4 kandidata su to ovaj naravno predvidjeli. Ukratko sam opisao ovaj pred korake koje su bile, provjere prijava, upute ovaj pred saborskim odborom koji je bio javan, nakon toga smo donijela odluka kakva je donešena, predloženi kandidati su upućeni onome ovlaštenom predlagatelju također koji je sastavio povjerenstvo, bilo je javno dostupno koji su održali isto razgovor sa kandidatima i donijeli su jednokrat… jednoglasnu odluku da to bude predloženi kandidat gospodin Ivan Turudić. tran… po meni transparentno i ne vidim što bi tu bilo problematično da ima povjerenja u institucije, a ako ćemo gledati Vlada je jedna od najvažnijih institucija kao takvi. Mislim da je u tom dosta dobro to i uvodno ministar obrazložio iz kojeg razloga se Vlada održala za taj ovaj zašto je izabran upravo taj kandidat. Tri osnovne karakteristike. Kažu da je bio najzreliji što je apsolutno i iz same biografije dostatno. Najsposobniji isto tako činjenica preko 30 gotovo 2, 30 godina na vrlo zahtjevnim funkcijama unutar pravosuđa. Prigovaraju se nekakvi kao problemi tipa sudjelovanje ovdje ondje, poznaje ljude, a gledajte u pravosuđu onaj tko je bio stvarno u pravosuđu jasno zna da se svi poznaju iz ove ili iz one priče. Generacijski pa mogu skromno priznati mislim da nekog tko je 5-6 godina stariji ili mlađi od mene nema šanse da ga, da se ne poznamo. Šta to znači? Ne bi se trebalo znači niko tko se bavi ili politikom i pravosuđem nikoga ne poznavat, a onda s druge strane se čuju prigovori da nisu otvoreni, nego da su zatvoreni, da komuniciraju samo unutraš… unutar sebe i tu sad opet se vraćamo do onog problema pri izboru, a to je da se državni odvjetnik uglavnom birao unutar državno odvjetničkih zamjenika ili ljudi koji su samo u tom sustavu sudjelovali. I sada dolazi na neki način kandidat i predloženi kandidat koji je izvan tog sustava, ali opet nije on izvan tog sustava na način da je pao odnekud ko da nije sudjelovao u tome. On se bavio i on je kazneni sudac cijeli život. Dolazi znači iz tog jednog pro… programa odnosno iz miljea i pravnog područja koje je izuzetno bitno i mislim da može biti vrlo koristan jer upravo taj dio u kojem on zna, činjenica jest da imate i osuđujućih i oslobađajućih presuda, da se ljude vuče po dugogodišnjim parnicama se vuku i na kraju budu oslobođeni. Nažalost već pomalo zaboravljena ona afera onog jadnog čovjeka koji je 10 godina se vodio na kraju se razbolio, izgubio familiju bio oslobođen i nakon par mjeseci preminuo. O tome se sve to zanemara… zanemari Ljudi to su ljudske sudbine i zato je funkcija glavnog državnog odvjetnika izuzetno bitna. Što očekuje vladajuće većine klub zastupnika? Samo da bude samostalan, neovisan i da vodi borbu protiv kriminala i korupcije, al ne na temelju nekakvih natpisa, poluindicija ili ne znam čega. Zna se u pravu kako se odlučuje, kada je šta spremno, postoje pravila struke i što znači zakonit dokaz na zakonit nakon, na zakonit nakon prikupljeni dokaz, što je presumpcija nevinosti, što su svi ti temeljni načela pravne znanosti koje postoje. A želio bih naglasiti da pored toga samo briga oko kaznenopravnom aspektu državnog odvjetnika isto tako nije jedina briga. Ima on i jedan drugi vrlo bitan segment, a to je vođenje briga o imovini RH. To je taj građansko pravni aspekt koji također DORH provodi. I uvijek treba imat na pameti probat da se vodi onim pravilima struke, a to je i u skladu sa svojim zakonskim ovlastima. S obzirom da je danas bio prosvjed, po meni neuspješan, digla se velika buka, moram se osvrnuti na taj dio koji se sada neutralizira ali teško je priznat da postoje ljudi koji promišljaju i čuju sve što treba i želi se nametnuti da je pod nekakvim pritiskom Vlada donijela novi stavak kako bi to bilo jasnije. Govorim o tom famoznom 307. sta… novog zakona o, Kaznenog zakona di se uvode treće i četvrto poglavlje odnosno stavak pa ću ga pročitat kako je to predviđeno da će biti, a što je i ministar najavio. Znači stavak 3. novog prijedloga, nema kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka ako je djelo počinjeno radi zaštite žrtve kaznenog djela u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežito javnom interesu. Na tragu onoga što nas čini europskom zajednicom, EU, a ne samo radi toga, nego radi jasnoće, transparentnosti postupka kojeg ima u preko 30 zemalja Vijeća Europe, a mislim da je to smo se deklaratorno odlučili da to želimo bit i stoga ne vidim razloga da se ovakva buka diže oko i tog dijela osim ako je ta buka indikativna pa se nameće pitanje, a što je to novo što nije bilo, a postojala su određena rješenja ovakva. I kad gledate analizu sudske prakse bilo je predmeta koje se dešava, ne puno, ali je. I upravo zbog ove buke to sam ponovo ću se ponovit tako ću i okončati ovaj očitovanje jedino ako je stvarno, već su to kolege rekle, jedino ako je problem što je kolega Turudić hrvatski branitelj, jedino ako je problem što je poništio presudu blaženom Alojziju Stepincu ili je problem to što je predao njemačkim vlastima gospodina Perkovića i Mustača. Mislim da se nameće jasan zaključak kakav će biti stav kluba Hrvatske demokratske zajednice, a to je da ćemo mi podržat prijedlog, vladin prijedlog da osoba novog, glavnog državnog odvjetnika bude u osobi gospodina Ivana Turudića. Hvala. U ime Kluba zastupnika MOŽEMO govorit će poštovane zastupnice Sandra Benčić i poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Najprije poštovana zastupnica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Da, sa prosvjeda kolega. Da, da, čujem vas da spominjete prosvjed, a s obzirom da vidim da se i gospodin Katičić iznenada smatra stručnjakom za uspješnost ili neuspješnost prosvjeda, pa ne znam točno koji su mu kriteriji, jer možda on uspješnim prosvjedom samo smatra kad dođe recimo 10000 ljudi. Pa ne znam jel' to zaziva, jel' ste sigurni da to hoćete jer može se odraditi. Ali hajmo dalje. Dakle, danas govorimo o prijedlogu Andreja Plenkovića za glavnog državnog odvjetnika, kao prijedlog od 4 kandidata na stol nam je došlo ime suca Ivana Turudića. I nakon svega što je ovdje izrečeno ja bih htjela ponoviti nekoliko stvari koje su nesporne činjenice, dakle oko njih nemamo spora za koje želim reći da niti u jednoj uređenoj državi kojoj je stalo do stvarne neovisnosti, ali i percepcije neovisnosti glavnog državnog odvjetnika ovakvo imenovanje ne bi prošlo. I mislim da nam je to svima negdje jasno, ali naravno postoje oni koji bez obzira što su toga svjesni ne smiju zapravo niti misliti, a niti govoriti ono čega su svjesni. Dakle, počet ću sa posljednjim, posljednjom kontroverzom vezanom za gospodina Turudića. se predstaviti na Odbor za pravosuđe i ja sam ga tamo pitala nekoliko vrlo jednostavnih ali preciznih pitanja na koje sam očekivala isto tako istinite odgovore. Prvo pitanje bilo je pitanje koliko dugo je u ladici dok je bio na Županijskom sudu u Zagrebu držao predmet svog bratića Vrulje tada optuženom za utaju poreza? On je rekao da je to bilo mjesec i pol dana. Ja sam ga upozorila da ga molim da govori istinu, jer je to činjenica koja se može provjeriti. On je ponovio ne, to je bilo maksimalno mjesec, mjesec i pol. Drugi dan, dakle odmah iza toga Županijski sud u Zagrebu podastire dokaze novinarima koji su postavili to pitanje da se ipak radilo o više od 200 dana. A pitala sam ga jel' bilo mjesec i pol ili više od 200. Na to, na tu činjenicu da imamo kandidata za glavnog državnog odvjetnika koji laže već na saslušanju ministar Malenica i Andrej Plenković kažu da je to nebitna informacija za izbor glavnog državnog odvjetnika. Činjenica da je lagao je nebitna informacija, a ministar Malenica pri tome još i kaže da se Turudić zabunio. E sad o.k. čovjek se nekad može i zabuniti, ja to dozvoljavam. Ali onda se i zabunio prije 9 mjeseci kada je isto to rekao u Nedjeljom u 2, kada ga je Aco Stanković isto to pitao čujte jel' bilo mjesec, mjesec i pol dana ili je bilo 200 dana kako govore neki izbori? Ne, bilo je mjesec, mjesec i pol dana. Evo čovjek se dva puta na pitanje koje itekako govori o njegovom integritetu kao suca, a onda i budućem integritetu kao državnog odvjetnika zabunio sebi u korist. Naravno zabunio se sebi u korist. Na moje drugo pitanje koje je bilo vezano uz gospođu Rimac i činjenicu da je također u medijima sudac Turudić 2020. godine u gostovanju na N1 prešutio, odnosno propustio reći, odnosno ponovno rekao neistinu na pitanje voditelja je li se nalazio sa Josipom Rimac? On je rekao da nije, osim 2015. godine kada su se slučajno sreli u kafiću. Ljudi se slučajno sreću, ja to zaista mogu prihvatiti, o.k. Sreli su se slučajno, reklo bi se nabasali jedno na drugo. Međutim, na pitanje jel' to bilo jedino kad se našao sa njom, on je rekao da je to bilo jedino kad se našao sa njom. Prije 9 mjeseci u Nedjeljom u 2 on ipak priznaje da se sa Josipom Rimac još jednom sastao i da je to propustio tada reći na N1 i da se našao ni manje ni više nego na samom Županijskom sudu gdje je ona od njega tražila sastanak oko nekog predmeta. Ja sam pitala o čemu se radilo. Sudac Turudić je rekao htjela je požuriti neki predmet. Ja pitam koji predmet? On ne zna, on se ne sjeća koji predmet, ali se sjeća da taj predmet nije bio kod njega, nego kod nekog drugog suca. I sad ja njega pitam pa dobro čujte, ako ste znali da nije predmet kod vas nego kod nekog drugog onda ste morali znati o kojem je predmetu riječ, je li dosta logično. Moraš znati koji je predmet da bi znao jel' kod tebe ili kod nekog drugog. Ne i on ponovno tvrdi da ne zna i da se ne sjeća. To me malo podsjetilo na neka svjedočenja u slučaju njegovog prijatelja Mamića „ne sjećam se“. Inače doma moja djeca kao veliki naravno obožavatelji Luke Modrića često citiraju Luku Modrića „ne sjećam se“. Šta je bilo u školi? Ne sjećam se. Jel, to je ta slavna rečenica. I sad ajmo dalje, ajmo daljnje pitanje. Osim što se Turudić također ne sjeća, a ne sjeća se niti dobro baš prijateljevanja sa dotičnim Mamićem, te kaže otkad je Mamić pobjegao od hrvatskog pravosuđa u BiH da se nisu viđali. Pa mislim, nadam se da se nisu viđali, ali se jesu čuli jer mu evo bjegunac od hrvatskog pravosuđa, čovjek dakle koji je pobjegao iz Hrvatske da bi izbjegao odsluženje kazne, šalje poruke, čestitke i pozdrave iz BiH, za Božić, Uskrs, rođendane i ostalo. zašto je relevantno to da g. Turudić poznaje i gđu. Rimac i da je s njom prijateljevao i isto tako joj voli poslati SMS poruku kad prolazi kroz njen kraj, zašto je relevantno da je prijateljevao s Mamićom, zašto je relevantno da je odlazio u Klub kod Kovačevića, zašto bi to bilo relevantno? Pa bilo bi relevantno zato jer recite mi u kojem svemiru građani imaju povjerenje u glavnog državnog odvjetnika i njegovu nepristranost kada je taj glavni državni odvjetnik prijatelj sa prvooptuženima u tri najveća uskočka slučaja i kako je to normalno? Na to kaže, na to kaže meni Turudić da čovjek ne može znat šta će mu prijatelji napravit kroz 10-15.g., ja se slažem. Ne mora niko odgovarati za to što mu rodbina ili prijatelji rade, ne mora. Ali moramo priznati da nije niti baš normalno da jedan sudac Visokog kaznenog suda i neko koga vi sada nudite nama za glavnog državnog odvjetnika je prijatelj sa dosta značajnim dijelom tzv. kriminalnog podzemlja odnosno ljudi koji su ili već osuđeni ili su im optužnice u tijeku, pa kako je to nor…, kak, kak se baš nađeš u takvom spektru i u takvom društvu? I još da podcrtam, osim toga dakle sudac Turudić nije ostao samo na tome da je on prijatelj sa tim ljudima, on je i intervenirao, intervenirao je za svog bratića i držao slučaj u ladici. Intervenirao je i u slučaju Mamić kada je u slučaju Mamićevog sina, dakle proceduralno žalba stavljena na Visoki kazneni sud, radi se zapravo o žalbi na privremenu mjeru blokiranja imovine da se naravno bi mogli kasnije država naplatit, šta on radi? On traži da mu se kombijem cijeli spis vozi na Visoki kazneni sud, to je ogroman spis, da bi ga valjda 2.g. proučavao i vidio jel je trebalo stavit privremenu mjeru blokiranja imovine ili ne. I to se ne radi u takvim slučajevima, to svi znaju, da se ne radi da se traži čitav spis. On je to tražio. Da, intervenirao je i to će vam reći i svi njegovi kolege i to je osoba koju nam nudite. Osoba koju nam nudite je osoba koja kad je napravila prometni prekršaj bježala od policije i nije se odazivala na ročišta na sud, to je osoba koju nam nudite za glavnog državnog odvjetnika. Osoba koju nam nudite za glavnog državnog odvjetnika je osoba koja nikad nije skrivala svoju afilijaciju sa HDZ-om. To je osoba koja je na pitanje dal je bio na rođendanu kod predsjednice Kolinde Grabar Kitarović rekao je, pa gledajte jesam, morao sam, pa znate kad vas predsjednica pozove morate ići. A na pitanje o predsjedniku Milanoviću dakle saspe drvlje i kamenje jer valjda to nije taj predsjednik kod kojeg se odazivaš ili o kojem barem pristojno govoriš, dok kad te pozove predsjednica iz HDZ-a onda se naravno moraš odazvat jer te pod navodnicima domovina zove, hvala.

problem s g. Turudićem da ih kratko prebrojimo su slijedeći. On je vaš dečko iz HDZ-a. Gospodin Turudić prijateljuje sa prvoosumnjičenicima u najveća 3 USKOK-ova Josipa Rimac, Dragan Kovačević, Zdravko Mamić. Nadalje, da usput Dragan Kovačević mu je i odjela kupovao, pa onda postaje poznat pod nadimkom Turud. Zatim, Turudić je tražio da mu se kombijem doveze spis u Zagreb u slučaju Mamić da bi sinu Mamićevom omogućio otezanje postupka, to znamo da je spriječio predsjednik Vrhovnog suda, Dobronić. slijedeći problem, lagao je saborskom odboru u predmetu svog bratića, to je sve Sandra objasnila i to je poznato, a u tom slučaju u kojem je se izuzeo tek nakon skoro 7 mjeseci, prekršio je čl. 371. Zakona o kaznenom postupku, što vi gospodine vrlo dobro znate, Katičiću. Zatim u predmetu, dakle bježao je prometnoj policiji, zaustavio se tek na drugo upozorenje, u premetu prebrze vožnje nezaustavljiva, nezaustavljanja na poziv policije, 6 pošiljki upućenih sucu Turudiću bilo je vraćeno s naznakom dostavljača Hrvatske pošte da je „obaviješten“, ali nije podigao pošiljku, dakle nije primio 4 poziva na sud i u 2 navrata nije primio presudu koja mu je na kraju sukladno odredbama Prekršajnog zakona uručena putem e-oglasne ploče ploče suda. Dakle, vi vrlo dobro znate da dio tužitelja u USKOK-u i DORH-u kažu vrlo jednostavno, sad možemo staviti ključu u bravu. Sasvim sigurno treba naglasiti po ne znam koji put da je potpuno neprihvatljivo da se sudac, a kamoli državni odvjetnik druži i prijateljuje s kontroverznim likovima kao što su Zdravko Mamić, Milan Bandić, Petar Pripuz, Josipa Rimac, Dragan Kovačević i mnogi drugi. Izbor prijatelja uvijek mnogo govori o samoj osobi. Kako to da se drugi sudi ne druže s takvim ljudima, kako to? Nije normalno i nije prihvatljivo da mu se onda još i kupuju odjela jer ima dovoljno visoku plaću da mu nitko ne treba poklanjati odijela, a najmanje takvi ljudi. I ajmo još jednom podsjetiti da bi suci trebali biti neovisni i ne bi smjeli primati nikakve poklone naročito ne odijela. kontroverze su toliko snažene, dokazi i činjenice o kojima mi govorimo su toliko jasne i precizne da je neosporno jasno da sudac Turudić ne može postati glavni državni odvjetnik. Jer imenovanjem suca Turudića na čelo DORH-a vrši se još jedna porobljavanje neovisne institucije kako bi se spriječilo istrage i dizanje optužnice protiv HDZ-ovih moćnika, ukratko kažimo AP dovodi Turuda kako bi riješio svoje političke probleme. Hrvatsko pravosuđe doista jest tim imenovanjem bačeno na koljena. sad postoji jedno pitanje, je li AP siguran da ga Turud neće doći glave i to upravo s te pozicije? Ne bi mu bilo prvi put. samo želim na kraju reć, ovo nije uobičajena rasprava vladajućih i oporbe oko nekog kandidata boljeg ili lošijeg, ovo jest izjašnjavanje o temeljnim vrijednostima demokracije, ovo je izjašnjavanje o vladavini prava, o borbi protiv korupcije, izjašnjavanje za javni interes svih građana i građanki RH. Izbori su blizu. Prije svega i najvažnije od svega želim uputiti jedan apel građanima, zaustavite daljnje propadanje Hrvatske, zaustavite daljnju pljačku Hrvatske, zaustavite HDZ. Danas tijekom jutra dok je pažnja građana i medija bila fokusirana na prosvjed novinara na Markovom trgu kojem je prisustvovala praktički čitava oporba za to vrijeme ovdje u sabornici mogle su se čuti monstruozne riječi još jedne velike HDZ-ove prijevare, pa ja sada zato pozivam građane da ne nasjedajte, ne nasjedajte na HDZ-ove laži i manipulacije. A evo krenut ću redom, jednu po jednu ću razmontirati. Kaže jedan HDZ-ovac vidim ga ovdje u klupama, da HDZ čuva pravni poredak RH i neovisne institucije. Pravni poredak ste srušili Hrvatska danas u svojoj stvarnosti i zbilji nije onakva kakvom je opsuje Ustav ove države. Pravni poredak ste podredili samovolji jednog čovjeka, državu ste sveli na njegovu diktaturu, a institucije ste porobili. Imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika je simbol tog porobljavanja. Zbog svega što su o Ivanu Turudiću rekli moji saborski kolege, ali i zbog činjenica da je njegova uloga u pravosuđu i do sada bila sporna, počet ću od presude u odnosu na Ivu Sanadera. Osuđen je jel, operacija je uspjela pacijent je mrtav. Iznos od pet miliona eura mita koji je navodno bio na računu g. Ježića nikad nije uplaćen u Državni proračun RH, a preostalih pet miliona eura mita jer je ukupno mito bilo 10 miliona eura nikad se nije ni utvrdilo gdje je završio završio i u čijim džepovima. Zna se. A ajmo onda o Agrokoru, ajmo onda o propalom vještačenju, ajmo onda o politički instruiranom procesu otimanja jedne privatne kompanije za korist Pave Vujnovca. Ajmo onda u ulozi Ivana Turudića koji gle sad srećom je u sukobu interesa, vrlo vjerojatno unutarnje istrage u DORH-u i USKOK-u neće niti moći pokrenuti, o gle kako to HDZ-u paše. A što ćemo sa inicijalima iz AP spisa i fotodokumentacije? Pa najbolje da se time nitko niti ne bavi jer ako bi se bavio možda bi mogao završiti u još jednom kaznenom progonu na temelju zakona kojih se ovih dana uvodi. E sad, daljnje laži i manipulacije su one teze o dvije Hrvatske. Pa da postoji dvije Hrvatske, jedna je koruptivna, to je ova Hrvatska koja je na vlasti čiju saborsku većinu drže žetoni i nositelji korupcijskih optužnica. To je jedna Hrvatska, a ova druga Hrvatska se protiv takve Hrvatske bori. No danas se teza o te dvije Hrvatske svela na ono što govori novopridošlica u HDZ-ove redove zastupnik Vrkljan koji politiku dijelu na zapad i istok. Svi smo mi očito istok kako bi se radile nekakve asocijacije sa političkim i grupacijama i svjetonazorima kojima kojima zapravo nitko od nas ne pripada. Mi smo djeca nekog drugog vremena, ali to HDZ-u nije jasno. E sada za kraj kad već saborsku većinu drže žetoni, poltroni i ulizice vrijeme je da odgovorim na neka pitanja koji su ti i takvi izgovarali, izričita pitanja i moj izričiti odgovori, krenut ću redom. Ministru Malenici kojeg ovdje trenutno nema želim odgovoriti na njegovu lažnu tezu da nikad od mene nije čuo niti jedan konkretan prijedlog. Prijedlog kompletne Strategije suzbijanja korupcije dan danas je na web stranici Sabora, na taj moj prijedlog, dakle to je dokument kojeg inače radi ministarstvo, vijeća, široka stručna javnost evo ja sam sastavila sama na temelju mog znanja i na temelju izvješća relevantnih međunarodnih tijela i naših domaćih tijela, uputila sam u saborsku proceduru, Vlada je na to rekla, ne, ne dolazi u obzir. A onda je dobar dio tih prijedloga prihvatilo Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije pa je saborsko jel tijelo predložilo Vladi dobar dio mjera iz te te moje strategije Vlada je naravno rekla jedno veliko i apsolutno apsolutističko premijerovo ne, a zatim je baš taj ministar Malenica eto bio zadužen da pročita ili prouči ili barem po funkciji dobar dio podnesenih amandmana između ostalog na temu zaštite zviždača itd., dakle toliko o tome da ministar Malenica nije čuo ništa od konkretnih prijedloga, ali evo zabrinulo ga je zašto sam još uvijek u klubu zajedno sa kolegicom Marijanom Puljak. To brine i predsjedavatelja Jandrokovića pa ja molim da mi omogućite da dam odgovor na to pitanje. Brine to i Krunoslava Katičića. Evo zašto, na početku ovog saziva tri stranke su formirale saborski klub. To je stranka GLAS, Centar i Stranka s imenom i prezimenom. To je prvi ženski klub u povijesti Hrvatskog sabora i opstat će kao takav do kraja ovog saziva. U tom klubu zastupnica koju su izabrali građani svojom voljom i svojim glasovima ima pravo govoriti ono što ona kao izabrani predstavnik građana želi ovdje reći i ja smatram da je to njezino pravo, pravo koje ću ja štititi. A što se tiče mog razilaženja sa strankom Centar, ono je bilo principijelne naravi i ponajviše možda koči moju političku budućnost. To je cijena moje dosljednosti. Dosljednosti kakvoj vi HDZ-ovci niste dorasli. Ja vas nisam čula da na isti način se pozivate na Maju Đerek kada je riječ o podnesenim prijavama Državnom odvjetništvu protiv Krunoslava Katičića, protiv Frke Petešića, protiv Maria Banožića. Tada Maja Đerek nije zviždač tada je navodni zviždač, pa kada ćete vi imati dovoljno hrabrosti da pitate zašto Mario Banožić još uvijek nije niti ispitan za ubojstvo jednog čovjeka u pijanom stanju onda mi možete postavljati pitanje što će biti s našim klubom, a ja vam ponavljam ostat će ovakav kakav je sad do kraja ovog saziva. Nadalje, Boriću vama želim odgovoriti kad vas stalno brine koliko sam ja stranaka promijenila. Ajmo mi zajedno na predsjedničke izbore kao protukandidati. …/Upadica Željko Reiner: Možete se držat teme, molim vas?/… Mogu, ovo je tema jer su ovo izričito postavljena pitanja u replici, oprostite, doista predmet rasprave.

imenovanja Ivana Turudića slagali se s time, ne slagali se s time, mislili sve najgore o njemu ili sve najbolje, molim vas držite se./… Evo možda će novoizabrani glavni državni odvjetnik morati pokretati kazneno djelo protiv mene kao što to vaš zastupnik Đakić predlaže zbog povrede ugleda RH. Na tragu toga je i Majda Burić koja kaže da sam karcinomom nazvala hrvatske branitelje, pa ju pozivam a i vas ostale da pogledate predstavu redatelja Marka Torjanca Tere i Luce, tamo možete čuti što vam branitelji oni pravi branitelji iz srca iz duše poručuju. Hvala, ostatak vremena prepuštam svojoj kolegici Marijani Puljak iz Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Hvala. Iz istog kluba nastavit će govorit poštovana zastupnica Marijana Puljak. Evo nažalost nekih kolega nastavit ću govorit u ime kluba još uvijek ćete nas morati slušati evo do kraja ovog saziva sabora i da kažem nekoliko riječi o ovoj temi, a zapravo da se ponovim i iz slobodnog govora danas i iz presica kojima upozoravali na to da Hrvatskom dominira stranačka država straha u što je HDZ želi pretvoriti. Dakle, jer HDZ državu smatra svojim legitimnim plijenom. Dakle, zato ne kadrovira samo ministre, državne tajnike nego i predsjednike lovačkih društava, sportskih saveza, a evo sada i svog dečka bira za glavnog državnog odvjetnika. HDZ sistematski preuzima kontrolu nad svim neovisnim institucijama stvarajući zaista državu straha, stranačku državu u kojoj se neovisnost i sloboda mišljenja sve više guše, a građani se boje ili će se nakon donošenja i ovog zakona još više bojati prijaviti korupciju. Dakle, ovo nije više sad samo pitanje neke političke dominacije ovo je zaista pitanje temeljnih demokratskih i pravosudnih načela. Jedan prikaz takve stranačke države evo nedavno je i u medijima izašao u časopisu Lider, prebrojavali su evo 74 institucije, njih 39 vode članovi, deklarirani članovi HDZ-a, a ostalih 35 su ili otvoreni podržavatelji simpatizeri HDZ-a. Dakle, evo mogu ih i nabrojati tih 39 bilo je tu od HZMO-a, zdravstveno osiguranje, HEP Grupa, Hrvatske vode, ceste, KBC Zagreb, HAC, HOPS itd., itd., itd. do poput Hrvatskog Crvenog križa, HROTE-a itd., dakle možete naći cijeli taj popis u, a vjerujem da ga i znate i koji su to vaši kolege. Dakle, nametanje političke kontrole nad neovisnim institucijama je sada vidljiva iz ovog prijedloga za imenovanje glavnog državnog odvjetnika. Dakle, čim smo vidjeli popis svi mi ovdje kandidata za tog državnog odvjetnika, dakle nitko nije ni sumnjao tko će biti vaš izbor. Čovjek koji ne skriva lojalnost stranci na vlasti. Čovjek koji ne skriva ni svoje veze s kriminalom, koji je lagao na saborskom odboru na svom predstavljanju, a on će sad biti jel postavljen da bude čuvar pravde. Dakle, uopće ne sumnjamo da će biti izabran. Ovo je pitanje dakle za građane hoćemo li dopustiti da se Hrvatska pretvori u državu gdje se korupcija skriva iza zakona. Imamo lex AP, izmjene Kaznenog zakona koje predviđaju kazne zatvora za curenje informacija iz istraga, dakle klasični primjer kada se vlast služi zakonima da zataška svoje nečiste rabote. Ove izmjene su direktni napad na slobodu medija, na pravo javnosti da zna istinu o korupcijskim aferama koje se vuku evo kroz hodnike vlasti i dakle, HDZ stranka pravomoćno osuđena za korupciju, dakle to je istina, pravomoćno ste osuđeni za korupciju sa ovim zakonskim izmjenama ne samo da pokušavate zaštititi sebe od razotkrivanja novih koruptivnih aktivnosti već i stvarate sustav u kojem su sve institucije pod vašom kontrolom. Dakle, pokušaj stvaranja države u kojoj se sloboda govora guši, a pravo građana na informaciju postaje iluzija. Dakle, tko će sad ovim lajt, da tako kažem lajt lex AP. Jučer smo evo čuli da će se ipak unijeti nekakve izmjene, nove izmjene u ovi zakon, gdje će se navodno je li štititi javni interes, ali tko će određivat granice između javnog interesa i zaštite privatnosti? Kaže se: „Pokrenut će se istraga zbog objave detalja iz istrage ukoliko to zatraži Državno odvjetništvo.“ A tko je na čelu Državnog odvjetništva ili tko će biti na čelu Državnog odvjetništva? Pa vaš dečko, idealno. Dakle, čovjek koji će osigurati da se nikad više ne dogodi da procure SMS-ovi sa inicijalima AP, pa se mi mislimo tko je AP. Hrvatska se dakle nalazi zaista na prekretnici, demokracija je ugrožena svime ovime i ovim izmjenama zakona i postavljanjem vašeg dečka na čelo Državnog odvjetništva, a izbori koji su pred nama ove godine nisu samo politički izbor. To je izbor između HDZ-a i Hrvatske, izbor između stranačke države straha i demokratske države, borba protiv korupcije i očuvanje neovisnosti pravosudnih institucija su ključni za pravednu Hrvatsku. Dakle, ovo je pitanje naše budućnosti, integriteta, demokracije. Sadašnja vlast se evo služi svim mogućim alatima da ubije volju građana za izlaskom na izbore, da dokaže svima da smo bespomoćni, da su svi političari isti, dakle da nema šanse da se nešto promijeni. Međutim, nismo bespomoćni, ovo je poruka građanima niste bespomoćni, izađite na izbore. Turudić će ovdje biti izabran je li da štiti AP, međutim naš glas na izborima može zaustaviti ovu organizaciju pravomoćno osuđenu za korupciju

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. 238. Nisam zadovoljan odgovorom uvažene zastupnice Orešković. Ja ću vam pojasniti što vas drži u ovom klubu zajedno – licemjerstvo i interes. Prva poziva danas na prosvjed novinara, a prešućuje da je zamjenik njenog muža rekao novinarki krvi ću ti se napiti, a onda vi koji se zalažete za pravednu državu izađe uskočki optuženik Kovačević i kog spomene prvo? Vas i kaže da ste ga molili na kolenima da vam da neki posao.

**Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Dakle, omalovažavanje saborskih zastupnika i zastupnica. Upućujem je vama gospodine predsjedavajući jer ste danas u punom svjetlu pokazali dvostrukih kriterija, jer ste na jedno urlikanjem sa nevjerojatnim uvredama i nevjerojatnim govorom, ne znam mržnje i svega što, to je bilo nešto nepregledno ste reagirali vrlo blago. Na sva dovikivanja osobnih imena kojima mislim da nije mjesto u Saboru, na sve primjedbe sa desne strane glasne, razgovaranja ni jedne jedine riječi. A onda zastupnicu prekidate u njezinom govoru. Ja vas lijepo molim u ime digniteta ovog Sabora

ja se jednako ponašam prema svima, dajem opomene svima kojima smatram da krše Poslovnik dat ću sad i vama naravno, jer ste prekršili Poslovnik. To vam je treća opomena usput budi rečeno, a to što što ste rekli pa ja sam dao 2 opomene. Ja sam dao upravo zbog tog urlikanja za koje sam jasno rekao da je neprimjereno dvije opomene kolegi. Prema tome, ne znam. Ne znam šta vi hoćete. Jasno vi bi jako rado da se jednima daju stalno opomene, drugima da se ne daju valjda uopće, drugi si valjda mogu priuštiti govoriti što god hoće, vrijeđati, napadati itd. A ovi bi morali šutiti, ali to tako ne ide. Ipak smo mi u Parlamentu. Kolegica Burić ima repliku. Majda (HDZ)** 238. gospođo Orešković, vi, vi ćete mene prozivati, vi ćete HDZ prozivati? Pa vi ste ta koja se politički klati između 4, 5 političkih stranaka, vi ste ta osoba koja bi sve nas HDZ-ovce proganjala samo zato što smo HDZ-ovci. Vi ste ta koja je uvrijedila sve hrvatske branitelje i dr. Franju Tuđmana

**Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dajte mi opomenu zbog kršenja članka 238., jer moram kazati sljedeće gospođi Puljak. Kaže: „Umjesto promjena i projekata Puljak nudi političke parole, populizam i stranačko kadroviranje. To nisam kazao ja, to je rekao čelnik SDP-a u Splitu. Kaže, ne postoje natječaji na kojima nismo unaprijed znali tko će biti sretni dobitnik i ne postoji direktor koji nije prijatelj gradonačelnika, njegov rođak ili njegovog zamjenika ili član stranke. To je također rekao predsjednik

Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedavajući. Povreda 238., naravno opet neistine i laži. Kolegice Orešković, kad već govorite personalno, a tako malo znate o meni, izvire samo mržnja bez sadržaja. E pa vidite, ja sam 20.g. bio privatnik i bio sam i ostat ću osobno dosljedan, kao i moja obitelj od '45., '90.-tih, pa do danas. Znate i sami da je to bila replika, treća, moram vam dati opomenu, treću opomenu. Kolegice Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** vi kao članica pravomoćno osuđene organizacije za korupciju da nekome govorite gdje je, u kojoj stranci je krajnje deplasirano, a istovremeno to radite samo zato jer nemate odgovor na ključno pitanje, zašto i tko u HDZ-u je naredio da se Turudića izabere za glavnog državnog odvjetnika? I to je bila replika, pa vam moram dati opomenu. Sada u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku će govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani, ovih se dana u javnom prostoru često citirao čl. 125. Ustava RH prema kojemu je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH, te podnositi pravna sredstva za zaštitu samog Ustava i prava. Svaka današnja ili ranija povezanost glavnog državnog odvjetnika s politikom i sa stranačkim interesima značila bi opasno kršenje samostalnosti i neovisnosti DORH-a, što bi dvojbeno otvorilo i sumnju u buduća postupanja te institucije. Glavni državni odvjetnik morao bi imati slobodne ruke za bespoštednu borbu protiv kriminala, korupcije i zlouporabe javnog novca bez obzira tko bio počinitelj, ali mora imati i hrabrosti, što je jednako važno, dakle oduprijeti se svakom utjecaju i pritisku bez obzira od koga on dolazio. Hrvatski građani s razlogom očekuju zamah u otkrivanju, progonu i sankcioniranju odgovornih za kršenja zakona. DORH nije jedini razumije se koji može i mora stati na kraj svim oblicima kršenja zakona, isto se očekuje i od izvršne i od sudske vlasti, ali uloga glavnog državnog odvjetnika je presudna za neovisnu i dosljednu borbu protiv korupcije, pogodovanja i zlouporabe javnog novca. Dakle upravo zbog toga ističem važnost izbora novog glavnog državnog odvjetnika, načina njegova izbora, ali i politizacije ove teme jer se ne smije nastaviti urušavanje neovisnosti i efikasnosti DORH-a, kao ni gubljenje povjerenja javnosti u DORH, a čemu svjedočimo zadnjih godina. E sad kad znamo da je izbor glavnog državnog odvjetnika od presudne važnosti za dosljednu borbu protiv korupcije, a HDZ-ov kandidat već izabrani Turudić u svom prilično šturom programu na samo 15-tak stranica tek usput spomene problem korupcije koja izjeda ovo društvo, pa naravno da smo svi zabrinuti. U svom programu kandidat Turudić bavi se statističkim pokazateljima, bavi se dobnom strukturom državnih odvjetnika, ustrojstvom, organizacijom rada Državnog odvjetništva. Bitne teme da, ali u uređenoj državi, no je li Hrvatska uređena država? I ptice na grani već znaju kako svjedočimo urušavanju sustava, ponižavanju institucija, autokraciji, izrugivanju stekovinama modernog društva i to prilično žalosti. Državno odvjetništvo je, činjenica je dakle posljednjih godina suočeno sa značajnom kadrovskom devastacijom na svim razinama počevši od državno odvjetničkih dužnosnika do svih ostalih struktura u sustavu. Naročito je vidljiv nedostatak financijskih istražitelja, ali i drugih stručnjaka različitih smjerova, što se ne može riješiti bez značajnijeg povećanja plaća koje bi motiviralo osobe s potrebnim kvalifikacijama uopće na želju za radom u Državnom odvjetništvu. Čak i nakon raspada Jugoslavije, te osnutka samostalne i nezavisne RH dakle prije 30.g. i dan danas svjedočimo činjenici da je RH, dakle nije riješila svoje imovinskopravne odnose vezane uz vlasništvo nad nekretninama. Svjedočimo tako moru neizvršenih upisa u zemljišnim knjigama na kojim nekretninama i dalje nam često stoji u vlasničkim listovima naznaka „društveno vlasništvo“ ili „općenarodna imovina“, što je zapravo nedopustivo na protek vremena koji je iza nas. Također u praksi su uočeni veliki problemi koji su rezultat nepravodobnih upisa općeg dobra ili pomorskog dobra na odgovarajuće nekretnine, kao i na nerješavanje imovinskih pitanja sa samim građanima, a što rezultira onda mnoštvom nepotrebnih postupaka koji i vremenski i financijski opterećuju kako RH tako i građane. Dakle u međuvremenu se je percepcija rada DORH-a i u onoj stručnoj javnosti, ali uopće javnosti itekako pogoršala i to ponajprije u onim nepripremljenim i nesuvislim javnim nastupima upravo čelnika službe kojima smo svjedočili, provođenjem besmislenih stegovnih postupka pritiscima predsjednika Državno odvjetničkog vijeća na članice toga vijeća i tome smo svjedočili i to na ugledne profesorice Pravnog fakulteta pa i smjenama podređenih suradnika bez javnosti i onoj stručnoj i ovoj općoj prihvatljivog obrazloženja. Jednostavno govoreći prečestim skandalima kojima svjedočimo. Prvi zadatak novog državnog odvjetnika trebao bi biti promijeniti percepciju službe u javnosti, a to se može relativno brzo i to upornim, zakonitim, etičnim i transparentnim radom radom uz odmjereno, pravodobno i iskreno informiranje predstavnika javnih medija i svih onih koji po zakonu imaju pravo na informacije. Hoće li to izabrani kandidat vladajuće stranke moći učiniti? Državni odvjetnik treba izgraditi autoritet i u očima javnosti, ne samo u službi, ali u isto vrijeme sukladno etičkim i stručnim načelima odluku u pojedinom predmetu ne smije donositi rukovođen pritiskom javnosti ili nekog nestručnog autoriteta. To znači da neke odluke neće smjeti ići u smjeru očekivanja drugih i tu državni odvjetnik treba pokazati sposobnost istinitog informiranja javnosti, a to je stvar i stručnosti, obučenosti, ali i nadarenosti koju zapravo rijetki pokazuju. Slabosti državno odvjetničke službe vidim čak i u manjku potrebnog broja dužnosnika, državnih odvjetnika, vidim u višku zaposlenika na nepotrebnim mjestima, nemotiviranosti djela dužnosnika činjenicom velikog broja rukovodećih dužnosti koje se bave kojekakvim izmišljenim upravnim poslovima, većem broju dužnosnika starije životne dobi bez potrebne energije te psihološki destruktivnim obrascima ponašanja naslijeđenim čak iz bivšeg društvenopolitičkog sustava koji očito još uvijek opstaje i živi u našoj službi Državnoga odvjetništva. Osim podizanja, spomenutog podizanja ugleda Državnog odvjetništva svojim radom bi glavni državni odvjetnik i svojim nastupom u javnosti trebao pokrenuti Državno odvjetništvo kao operativno tijelo tako što će izaći zapravo iz svoga ureda ureda u Gajevoj ulici, strpljivo slušati sve podređene i na županijskim i na općinskim razinama, razmotriti njihove pritužbe i ideje, informirati ih što se od njih očekuje, snažno ih motivirati pohvalama ili sankcijama ako je to neizbježno i tako pokrenuti službu koja je u posljednjih godina jako izgubila inicijativu i nalazi se u stanju konstantne obrane od napada sa svih stana, ali se i pretvorila u bezličnu birokratsku organizaciju koju više prate unutarnja obračunavanja i nespretnosti čelnih ljudi nego uspjesi i optimizam. Nisam sigurna da u Turudiću vidim takvu osobu. Javni interes bi trebao biti svima, glavna vodilja i iznad privatnih motiva i tu nema velikih i malih predmeta, niti malih i velikih ljudi, posebno ne po kriteriju političke funkcije, imovinskog stanja ili medijske senzacije. Prateći dosadašnji rad izabranog kandidata kandidata Turudića od strane vladajućih mislim da je on baš suprotno radio. Njemu su bile itekako važne ove medijske senzacije, itekako si je znao izabrati predmete koje on želi. Može li izabrani kandidat koji je opterećen svojom poviješću koji nije niti skrivao svoju podršku stranci na vlasti postati motor, pokretač službe, službe koja se zapravo nikada ne treba gasiti, biti stručan, biti štedljiv, pošten servis građanima, a ne kao dosada voditi bezličnu birokratsku strukturu bez imalo empatije za probleme naših ljudi koja u svojim programima stalno planira samo samo dodatna zapošljavanja, širenja sistematizacije, razno razne službene automobile, mobitele i druge potpuno nepotrebne troškove, a u isto vrijeme postaje iz dana u dan predmetom javne poruge. Dakle, smatram da je onaj program koji smatra naglasak na suradnju, na stručnost, na specijalizaciju, na domoljublje, na štednju, koji je realno brzo ostvariv jer zapravo njegova realizacija najviše zavisi od ponašanja glavnog državnog odvjetnika koji je svoj program izradio i njegovih zamjenika u DORH-u koji ako se dovoljno angažiraju mogu brzo promijeniti nezadovoljavajuću atmosferu u službi zapravo presudan, ali nisam sigurna da smo izabrali osobu s takvim programom jer te stvari ne nalazim ponavljam u programu koji je sastavljen tek na 15-ak stranica koje su dostavljene nama kao članovima Odbora za pravosuđe. Po meni bi čak bilo korektno i ovu uopće cijelu farsu odnosno obavezu prepustiti većini u saboru koju će iznjedriti predstojeći izbori, ali znali smo da i to nije bilo realno za očekivati i samu gospođu Zlatu Hrvoj Šipek su zastupnici izabrali na samom kraju prošlog saziva sabora. Očito je to zato što je pozicija glavnog državnog odvjetnika prevažna da bi je vladajući velikodušno prepustili izboru slijedeće vlade odnosno slijedećeg saziva sabora. Dakle, po meni podsjetimo izbor glavnog odvjetnika zapravo sveo se i na samo jednu puku formu jer koliko pratimo ono što rade mediji i o čemu se govori u u zadnjem periodu zapravo preostala tri kandidata niti su dobili dovoljan javni prostor, niti su pobuđivali ikakav javni interes što će samo po sebi reći da je ovaj kandidat na kojega je i pao izbor zapravo bio unaprijed i predviđen. Nije sam Turudić u prošlosti bježao od činjenice da HDZ-u zahvaljuje uspješnu sudačku karijeru, priznao je osobno da je obilježen tom strankom, ali zanimljivo je da inzistiranjem da baš Turudić bude glavni državni odvjetnik i sam predsjednik Vlade na neki način riskira određenu u svojoj koaliciji pa se onda malo moramo i podsjetiti kako je sa upravo kolegom zastupnikom Miloradom Pupovcem sudac Turudić imao određenih javnih sukoba prije 10-ak godina tvrdio je da ga Pupovčevi istupi podsjećaju na govore s mitinga istine 1989. istine 1989. g. i to onih srpskih nacionalističkih okupljanja koja su bila instrument pritiska Slobodana Miloševića na vodstva jugoslavenskih republika i autonomnih pokrajina. Pupovac je tada uzvraćao da je Turudić etnički obojen sudac bez istaknutih sposobnosti. Hoće li danas kolega Pupovac sa preostalih dvoje zastupnika SDSS-a ipak pristati glasovati za Turudića ostaje nam za vidjeti, a kada sve ovo rezimiramo, zapravo jedino što možemo zaključiti da je kao konačnu potvrdu izbora Turudića za glavnog državnog odvjetnika zapravo u isto vrijeme i potvrda da je HDZ zarobio državne institucije kako bi se nesmetano dalje bavio korupcijom. Zahvaljujem. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu, napravit ćemo jednu kratku stanku jer su me iz informatike zamolili da im treba nešto za podešavanje pa ćemo se vidjeti u 15 sati i 15 minuta.